Колеги, продължаваме заседанието. Господин Шишков, Вие сте записан за изказване. Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще направя изказване и по двата законопроекта, които всъщност са три, но двата с един и същ характер. Първо, ще кажа няколко думи по Законопроекта, предложен от колегите от „Да, България“. Разбираме тяхното желание да бъде намалена административната тежест за изграждането на инсталации за електрическа енергия и топла вода, но искам да припомня на колегите, че съгласно последните изменения на Закона през месец юни миналата година тези процедури бяха намалени до минимум. Съгласно сега действащите нормативни изисквания инсталации с пет мегавата мощност за собствени нужди и един мегават за продажба се се изграждат по чл. 147 – максимално облекчен режим, съгласно Закона за устройството на територията. Не се изискват инвестиционни проекти, не се изисква одобряване на разрешение за строеж на тези проекти, така че режимът в момента е достатъчно облекчен. Това, което предлагат колегите в момента, е изцяло премахване на всякакъв режим. А това води до няколко възможни риска. На първо място това, което е заложено в Законопроекта е грубо погазване на Закона за етажната собственост. Колеги, ако така бъде приет Законопроектът това означава, че ще предизвикаме междусъседски войни. Собствениците на жилища ще провеждат някакво състезание кой първи да си инсталира инсталацията горе на покрива, тъй като площта, която предлагат и имат възможност да ползват е ограничена и не всеки собственик ще може да си монтира такава инсталация. Второ, рисковете, които водят до некачествено монтиране. Много е възможно без необходимата техническа документация тези инсталации да бъдат просто съборени от вятъра, снега или от други въздействия. Това никъде по никакъв начин не се регламентира. Трето, по отношение на самите инсталации, колеги, има прокарване на кабели, тръби, всякакъв вид инсталации, които са не по-малко опасни от всичко, което е свързано със строително-монтажните работи, заложени в другите хипотези на Закона. Затова начинът, по който е предложен текстът, ще доведе до много опасности. Не само от това, че примерно може да възникне пожар, не само че може да стане наводнение, но най-голямата опасност е това, че ако така бъдат приети текстовете, рискът да бъде върната електрическа енергия по мрежата е много голям. Това означава, че в някакъв момент, ако ел. техниците на съответното ЕРП решат да направят ремонт на квартала, спрат захранването локално, а се окаже, че някой от собствениците не си е защитил системата и връща ток по мрежата, това създава риск за живота и здравето на хората. Създава риск и за неправилен ток, и за изгарянето на инсталации на съседите. Така че рисковете са много. Не бива така да подхождаме лекомислено към тази тема. Няма лошо в това да се направят облекчения, но трябва да се мисли разумно, така че всеки един специалист по съответната специалност да има възможността да даде своето становище и предписание. Колеги, призовавам Ви да не подкрепим така предложените текстове, защото не е добре да си играем с електричеството. То не е по-малко опасно и от огъня. По отношение на Законопроекта, предложен от мен и колеги народни представители, както и БСП, понякога се изумявам от въображението на колегите от Промяната. Изненадан съм, че от чисто технически въпроси Вие съумявате да търсите политически дивиденти. Очаквах, всъщност технически, а не политически аргументи. Говорите за наказания на кметове. Колеги, знаете ли, че за този 10-годишен период е възможно в конкретната община да има избрани трима трима кметове. Кой точно от тримата кметове ще бъде наказан – първият, вторият или третият или може би солидарно и тримата поравно, за да не се сърдят? Най-важно, какви ще бъдат критериите за тези наказания? По какви обективни критерии ние ще ги наказваме? Това също не стана ясно. Говорите, че дискусията трябва да бъде отворена, да бъде анализирана, а ние това го правим 10 години, колеги, това правим повече от 10 години. За да стигнем до този момент, означава, че не е намерено адекватно решение, надявам се, Вие да предложите такова между първо и второ гласуване. Още нещо. Ще помоля да ни обясните как точно липсата на общ устройствен план, създава среда за корупция, колеги? Как точно ще стане? Дайте конкретен пример, конкретна община, конкретна хипотеза на Законопроекта. Не просто да си говорим алангро. Кажете точно по този начин ще има корупция, защото няма приет общ устройствен план. Всъщност не ми отговаряйте на мен. Отговорете на всички онези български граждани, които живеят в онези 85 общини, в които все още не са приключили процедурите по приемането на общите устройствени планове. Колеги, кметовете на тези общини може да са издигнати от конкретни политически партии и коалиции, но в тези общини, живеят всички български граждани. Обяснете им на тях как ще блокирате стопанския живот в тези общини, като гласувате против предложението, защото те вече няма да могат да инвестират в обекти извън регулация. Обяснете им, че наказвате тях, защото не са избрали правилните кметове. Благодаря за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Шишков. Има ли реплики към това изказване? Не виждам. Има ли други изказвания по законопроектите? Няма. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване.

междувременно ще споделя, че парламентарният контрол ще е три часа и ще започне след края на точките, които ни предстоят – тази и още една.

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 48 254 01 23, внесен от Владислав Панчев Панев и група народни представители на 20 октомври 2022 г. Моля, режим на гласуване

октомври 2022 г. Гласували 169 народни представители: за 54, против 2, въздържали се 113. Предложението не е прието.

октомври 2022 г. Гласували 169 народни представители: за 54, против 2, въздържали се 113. Предложението не е прието.

„Демократична България“. Гласували 172 народни представители, за 118, против 15, въздържали се 39. Предложението е прието.

Помислих, че е друг документ, защото нито има като другите комисии знака на Народното събрание. Да, при Вас е по-различно. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. (Шум и реплики.) Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник министър-председател по социалните въпроси, уважаеми народни представители! Представям на Вашето внимание: „Доклад за първо гласуване

Лека пауза да направим, дано да се усетят. Моля Ви да си заемете местата или да излезете, но предлагам, който е в залата, да си седи по местата и да слуша. Който иска да води разговори по двойки и в групи, да излезе в коридора и после да се върне. Да уважаваме труда на комисиите и на хората, които ги представят. Продължете, господин Гьоков.

заместник-министър на труда и социалната политика, и Елеонора Пачеджиева – директор на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в Министерството на труда и социалната политика. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министър Клисурска. Действащият Закон за българския жестов език регламентира правото на глухите и сляпо-глухите лица на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език, осигурявана от органите за социално подпомагане за сметка осигурявана от органите за социално подпомагане за сметка на държавния бюджет със заложен годишен лимит. Тази услуга се отпуска индивидуално за всяко лице на годишна база до 120 часа. Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти имат право да получат допълнително още до 60 часа на семестър. В процеса на прилагане на Закона за българския жестов език са идентифицирани проблеми, свързани с обективната невъзможност да бъдат изплащани съответните суми на преводачите на български жестов език, породени от липсата на нормативно установено изискване за предоставяне на разходооправдателен документ. Също така е идентифицирана известна непрецизност на съществуващите разпоредби с такива, залегнали в Наказателно процесуалния кодекс и в Закона за Министерството на вътрешните работи, регулиращи едни и същи обществени отношения при извършване на процесуално-следствени действия относно реда за осигуряване на преводач на български жестов език на глухо или нямо лице, участващо в определено процесуално качество в наказателното производство. Нормативната промяна на Закона за българския жестов език ще доведе до прецизиране на конкретни разпоредби, свързани с предоставянето, отчитането и контрола върху преводаческите услуги от и на български жестов език. С промените се цели осигуряване на възможности за признаване на професионалната квалификация на преводачите, заявили вписване в Списъка на преводачите от и на български жестов език, при хипотезите, в които владеенето на жестовия език е усвоено неформално, но удостоверено със съответния документ след финализирана процедура по валидиране на уменията по професията „Преводач от и на български жестов език“, с което се създават възможности за повишаване на мотивацията за практикуване на тази професия. С предложените текстове ще се осигури възможност за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица, ще се създадат гаранции за свободата на изразяване и достъпен начин на общуване между хората със слухова и/или зрителна загуба и работодатели, обучители и всички останали чрез предоставените им преводачески услуги от и на български жестов език съобразно персоналните им нужди за личностна социализация. Предлаганата промяна ще доведе до повишаване на ефективността при реализацията на провежданата държавна политика за правата на хората с увреждания, в частност чрез оказването на адекватна публична подкрепа за глухите и сляпо глухите лица, което е основната ѝ цел. И не на последно място, проектът на акт не оказва финансово въздействие върху държавния бюджет. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 14, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език, език, № 48-202-01-6, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г.“

ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Извинявам се за забъркването на докладите, но материята, която се третира и в двата доклада, е една и съща и затова се случва това нещо. Сега ще представя на Вашето внимание: „ДОКЛАД на Комисията по труда, социалната и демографската политика относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език, № 48-202-01-6, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г. На редовно заседание, проведено на 16 ноември 2022 г., Комисията по труда, социалната и демографската политика разгледа и обсъди посочения законопроект. На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите: заместник-министър Людмила Петкова, Росица Спасова – началник-отдел, и Евгения Орлова – експерт; от Министерството на труда и социалната политика: заместник-министър Емил Мингов,

Петя Малакова – началник-отдел, Елеонора Пачеджиева – директор на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, Марин Байчев – началник-отдел в същата дирекция; както и представители на фондации и организации на хора с увреден слух: Иван Бургов от фондация „Взаимно“, Андреев от Младежка организация на глухите активисти „МОГА“, Чапкънова от фондация „Заслушай се“ и Христова от „Глухи без граници – България“. Съгласно мотивите с внесените внесените промени в Закона за българския жестов език ще се осигури възможност за преодоляване на някои констатирани проблеми и за постигане на една от основните цели на Закона – осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухите и сляпо глухите лица, предоставяна съобразно персоналните им нужди за личностна социализация. От името на вносителите Законопроектът бе представен от заместник-министър Надя Клисурска-Жекова. Тя посочи, че Законът за българския жестов език се прилага от 2021 г., като с предлаганите промени ще се преодолеят някои затруднения, свързани с ползването, заплащането, контрола и облагането на преводаческата услуга, признаването на квалификацията на преводачите от и на жестов език, необходимостта те да се регистрират като самоосигуряващи се лица и други. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Георги Гьоков и Деница Сачева, които подкрепиха Законопроекта, и Николай Табаков и Илина Мутафчиева, които изказаха неподкрепа за Законопроекта. От името на организациите на хора с увреден слух представителят на фондация „Заслушай се“ изрази готовност за участието на тези организации в подобряването на нормативната уредба относно българския жестов език. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по труда, социалната и демографската политика с 15 гласа 1 – „против“ и 1 – „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език, № 48-202-01-6, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г., да бъде приет на първо гласуване.“

Има още един доклад – на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Вие ли, господин Минчев? Имате думата. ДОКЛАДЧИК НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език, № 48-202-01-6, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 24 ноември 2022 г., Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език, № 48 202-01-6, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на труда и социалната политика: госпожа Надя Клисурска-Жекова – заместник-министър на труда и социалната политика, и госпожа Елеонора Пачеджиева – директор на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“; представители на неправителствените организации на хора с увреден слух: господин Николай Нинов – председател на сдружение „Съюз на глухите в България“; господин Ашод Дерандонян – изпълнителен директор на Фондация „Заслушай се“; господин Иван Бургов – председател на фондация „Взаимно“; госпожа Валентина Христова – председател на Управителния съвет на Фондация „Глухи без граници – България“; госпожа Илияна Стоилкова – програмен директор на Асоциация на гражданите с увреден слух в България; госпожа Николета Иванова – представител на Национален християнски център, Асоциацията на жестовите преводачи и други, както и госпожа Мирослава Данева – жестов преводач. От името на вносителите Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министър Клисурска. Тя посочи, че Законът за българския жестов език се прилага от 2021 г., като с предлаганите промени в Проекта на закон за изменение и допълнение ще се преодолеят някои затруднения, свързани с ползването, заплащането, контрола и облагането на преводаческата услуга; признаването на квалификацията на преводачите от и на жестов език; необходимостта те да се регистрират като самоосигуряващи Тя отбеляза, че действащият Закон за българския жестов език регламентира правото на глухите и сляпо-глухите лица на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език, осигурявана от органите за социално подпомагане за сметка на държавния бюджет със заложен годишен лимит. Затова средствата за дейностите, предвидени в проекта на ЗИД, на ЗИД, ще бъдат предоставени от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Тази услуга се отпуска индивидуално за всяко лице на годишна база до 120 часа. Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти имат право да получат допълнително още до 60 часа на семестър. Госпожа Клисурска подчерта, че в процеса на прилагане на Закона са идентифицирани проблеми, свързани с обективната невъзможност да бъдат изплащани да бъдат изплащани съответните суми на преводачите на български жестов език, породени от липсата на нормативно установено изискване за предоставяне на разходооправдателен документ. Също така е идентифицирана известна непрецизност на съществуващите разпоредби с такива, съответно в Наказателно процесуалния кодекс и в Закона за Министерството на вътрешните работи, регулиращи едни и същи обществени отношения при извършване на процесуално-следствени действия относно реда за осигуряване на преводач на български жестов език на глухо или сляпо-глухо лице, участващо в определено процесуално качество в наказателно производство. В хода на изложението стана ясно, че нормативната промяна на Закона за българския жестов език ще доведе до прецизиране и на конкретни разпоредби, свързани с предоставянето, отчитането и контрола върху преводаческите услуги от и на български жестов език. С промените се цели осигуряване на възможности за признаване на професионалната квалификация на преводачите, заявили вписване в Списъкa на преводачите от и на български жестов език, при хипотезите, в които владеенето на жестовия език е усвоено неформално, но удостоверено със съответния документ след финализирана процедура по валидиране на уменията по професията. По Законопроекта са постъпили писмени становища от неправителствените организации на хората с увреден слух, в които се предлагат конкретни промени в Закона за българския жестов език. Като цяло те изразяват подкрепа, но настояват за редакция на определени текстове в проекта на ЗИД, като считат, че исканията им са основателни и мотивирани. От името на организациите на хората с увреден слух представителите изразиха готовност за активно

по обем работа и прецизирането на разпоредбите е изключително необходимо. Той заяви, че голяма част от поставените искания на гражданските организации за промени са предмет на решаване от изпълнителната власт. Господин Александър Симидчиев постави въпрос относно възможностите за технологично инвестиране за разрешаване на проблемите на българските жестови преводачи при упражняването на професията, свързано с недостига на кадри. В резултат на разискванията председателят на Комисията госпожа Анна Александрова направи обобщение, че народните представители като цяло изразяват подкрепа за Законопроекта, като ще вземат предвид предложенията и необходимостта от допълнения, с които някои текстове могат да бъдат прецизирани между първо и второ гласуване. С оглед на гореизложеното въз основа на представения законопроект и последвалата дискусия Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество с 10 гласа „за“, без гласове „против“

Откривам дискусията по Законопроекта. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Гьоков. ГЕОРГИ Благодаря, господин Председател. уважаеми господин заместник министър-председател по социалните въпроси, уважаеми народни представители! От парламентарната група на „БСП за България“ внимателно се запознахме с направените предложения от Министерството на труда и социалната политика за промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език и намираме, че там всичко е в подкрепа и в полза на хората с това увреждане, а и за по-нормалното и възможно прилагане на Законопроекта. Дали е достатъчно? Сигурно не е. Казвам това, защото от БСП работим по този законопроект и по такъв законопроект повече от 10 години и твърдя, че имаме основен принос при приемането му в този вид. Още тогава беше ясно, че Законът е несъвършен. Впрочем това е една тема, по която не само в Народното събрание, но и в изпълнителната властта, и в цялото ни общество се работи от дълги години, като се започне от предхождащия приемането на Закона за жестовия език проект за разработване на речник на български жестов език и се стигне до стотиците срещи с неправителствени организации, които са на хората с увреден с увреден слух и говор. Само ще отбележа, че тези организации са повече от 25 и е добре, че Четиридесет и четвъртото народно събрание намери за добре и успя да приеме този закон. Въпреки това, отново казвам, че още тогава при приемането му бяхме наясно, че Законът е крачка в правилната посока, но е далеч от това, което се очаква от него и от тези, които го ползват, и от тези, които го прилагат. Сега от Министерството на труда и социалната политика се предлагат промени, според мен в правилната посока. Първата посока е за прецизиране на конкретните разпоредби, свързани с предоставянето, отчитането и контрола върху преводаческите услуги. Втората посока, която за мен е много важна, се прави опит за решаване на въпроса с липсата на преводачи на жестов превод. Това се изразява в създаване на възможности за признаване на професионалната квалификация на преводачите, заявили вписване в списъка на преводачите, за които владеенето на жестов език е усвоено неформално, но е удостоверено със съответния документ. Третата посока за изменение се изразява в това, че когато едно лице, нуждаещо се от жестов превод, участва в съдебен или административен процес, независимо в какво качество, трябва да му се осигури пълноценно участие. Затова трябва да се приемат необходимите действия за промени в Закона за жестовия език. Законът е действащ и тези промени го правят още по-работещ. Може би ще има предложение от представителните организации на глухите хора в България между първо и второ гласуване, които ще бъдат огледани от Министерството на труда и социалната политика, от народните представители, които, ако ги сметнат за удачни, ефективни и правещи Закона още по-добър и работещ, ще ги припознаят и ще ги предложат между първо и второ гласуване. Например такива, които да направят професията жестов преводач по-привлекателна, защото сега в регистъра има регистрирани само седем такива дали с увеличение на възнаграждението им това обаче е във възможностите на изпълнителната власт, дали по друг законодателен начин. Например също как да улесним усвояването на шестте милиона, гласувани от нас народните представители в бюджета за обезпечаване на Закона за българския българския жестов език. Това са текущи проблеми, чието решаване чрез законодателни промени в случая, е наложително и затова поздравявам експертите от Министерството на труда и социалната политика за предизвиканата от тях законодателна инициатива. Въпросите, които са свързани с концептуални промени в Закона, трябва да оставим за по-късен етап, след нови може би отново стотици срещи между експертите от Министерството на труда и социалната политика, с хората, които Законът ги касае, и с техните представителни организации, защо не и с участието на народните представители, на които социалната политика и проблемите на хората с увреждания не са чужди. Важно е тук, когато ще говорим за концептуални промени, участието на Министерството на образованието и науката. От името на парламентарната група на „БСП за България“ заявявам, че ще подкрепим Законопроекта на първо гласуване, ще се включим и в работата между първо и второ гласуване с една единствена цел – жестовият превод като социална да достига по-лесно и по-ефективно до хората, които се нуждаят от нея. Успокоявам и организациите на глухите хора с това да нямат опасения от тяхна страна, че няма да могат да направят своите предложения между първо и второ гласуване. Ще се съобразим с разумните и работещите предложения. След приемането на Законопроекта ще предложим на народното представителство да бъде удължен срокът за предложения между първо и второ гласуване. Ще дадем възможност те да се включат активно преди второто гласуване и да могат да си дадат предложенията, разбира се, пред Комисията и пред народните представители, които да ги припознаят и да ги внесат евентуално в Комисията. Завършвам с призив към всички народни представители от всички парламентарни групи, моля, подкрепете Законопроекта.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

за българския жестов език, но призоваваме за по-дълъг срок между първо и второ четене, за да можем да отправим различни законодателни инициативи, които са свързани най-вече с насърчаване на електронизацията на преводаческата услуга с цел тя да може да се заплаща, дори когато се използва видеотелефонна връзка и също така премахване на максималната ставка

След това директно ще преминем към парламентарен контрол.

прегласуване. Гласували 147 народни представители: за 147, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Може би за по-убедителен резултат – моля, прегласуване.

Дано да стигне времето и за второто четене, не знам дали сте отчели риска.

С това изчерпваме и тази точка. Преминаваме към: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Преди това бих искал да информирам, че са получени писмени отговори на въпроси и питания, няма да изброявам всичките – от министър-председателя

председател на външния отдел на Руската църква. Епископ Антоний идва без покана от Българската православна църква, което е нарушение на църковния ред и на практика нарушаване на българската църковна независимост. Негово Светейшество Неофит е отказал среща с него. Единствено Видинският митрополит Данаил и Ловешкият Гавраил са изявили желание да се срещнат с Антоний. С визитата на Антоний висшият представител на Московската патриаршия, която открито подкрепя инвазията на Путин в Украйна, провъзгласява я за справедлива и за война в защита на православието, оправдавайки убийствата на цивилни граждани, жени и деца, се компрометира и България. Той идва да притиска Българската православна църква да със статута и наименованието, определено на сръбската църква през май 2022 г. Това би означавало признаване от страна на Българската православна църква на противоканоничното издадения от сръбската църква томос по отношение на църквата в Република Според каноните на православната църква Вселенската патриаршия е единствената, която има право да издава томос за автокефалия, на която и да е друга православна църква. Заемането на просръбска и проруска позиция от страна на Българската православна църква може да доведе до сериозни дипломатически усложнения не само с останалите православни църкви, но и с гръцката държава. Интересите на България като член на Европейския съюз и НАТО са да поддържаме най-тесни съюзнически и най-близки отношения с нашите съседи и партньори. Междуцърковните отношения са интегрална част от междудържавните отношения и са от особен интерес за българската държава. Ако целта на посещението е да бъде отбелязан църковният празник на Свети Николай Чудотворец, припомняме, че според Руската православна църква този празник се чества на 19 декември. Българската православна църква, макар да не е част от светското управление на държавата, е неизменна част от нашето лице пред света. И ако някой представител на висшия клир заема политически позиции в подкрепа на руската агресия и вероломна война от страна на Русия срещу Украйна, война, в която загинаха десетки хиляди невинни украински граждани, а милиони са подложени на нечовешки условия на живот, то такова поведение не може да остане без последствия. В основата на християнството стои мирът, а духовенството като неизменна част от устоите на държавата ни не бива да се поддава на целенасочени провокации, като подобни неизяснени посещения, които са в разрез с църковната дипломация. „Демократична България“ счита това посещение за нарушаване на националната сигурност на страната. Затова призоваваме ДАНС да предприеме всички необходими мерки във връзка с посещението у нас на митрополит Антоний, заместник на руския патриарх Кирил, като едновременно с това призоваваме да бъде наложена ограничителна мярка за недопускането на митрополит Антоний на територията на България, взимайки предвид обстоятелството, че заради войната в Украйна Русия включи

въпросите към господин Лазар Лазаров – служебен заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика. Първият въпрос е от народните представители Петър Куленски и Ивайло Шотев относно извършване на проверка във връзка с наказателно преследване срещу висши служители на дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик. Имате думата, господин Куленски. ПЕТЪР КУЛЕНСКИ (Продължаваме Промяната): Благодаря, господин Председател. Уважаеми Вицепремиер, бяхме сезирани от сигнали на жителите на Пазарджик, както и от изнесена в медиите информация, за наличие на наказателно преследване срещу висши служители на „Главна инспекция по труда“ – Пазарджик. Съгласно същата информация е било проведено разследване от служители на Главна дирекция „Национална полиция“, което е завършило със заключение, че са налице достатъчно данни за извършени престъпления и преписките са били предадени на прокуратурата. Ето защо ние питаме: има ли данни за наличие на наказателно преследване срещу висши служители на „Главна инспекция по труда“ – Пазарджик, и какво ще предприеме Министерството на труда и социалната политика в случая? Благодаря Ви.

и господин Шотев, понеже и той е в задаващите въпроса, във връзка с така зададения от Вас въпрос, касаещ наказателно преследване срещу висши служители на дирекция и Инспекция по труда – Пазарджик, държа да отбележа, че съгласно Закона за държавния служител единствено директорът на дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, е в това качество. След направената проверка Ви информирам, че до момента Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ не е уведомявана и не е постъпвала информация за наличие на наказателно престъпление срещу него. Единствените налични данни са по образувано наказателно дело от общ характер, №

по което главният секретар на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и директорът на дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, са призовани в качеството им на свидетели. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря, уважаеми господин Лазаров. Заповядайте за реплика, господин Куленски. Благодаря Ви за отговора, господин Вицепремиер. Сигналите, които получихме от гражданите, в това число и от медийни публикации, обаче информацията се различава от това, което ние чухме в момента, а именно, че ние бяхме сигнализирани, че такива наказателни производства, по-точно досъдебно производство, е налично срещу висши служители на Инспекцията по труда. Така че ние очакваме Министерството на труда и социалната политика да извърши по-задълбочена проверка, тъй като подобни сигнали всъщност дават основание ние и гражданите да се съмняваме в интегритета на служителите на Инспекцията по труда, което от своя страна руши доверието на гражданите и авторитета на институцията. Така че ние очакваме отново Инспекцията по труда да извърши проверка, защото, пак Ви казвам, на няколко пъти бяхме сигнализирани с конкретни данни. За да не нарушаваме личния интегритет личния интегритет на лицата, ние няма да споменаваме конкретни имена от парламентарната трибуна, но призоваваме Министерството да си свърши работата и да извърши по-задълбочена проверка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Куленски. Желаете ли за дуплика? Заповядайте, господин Вицепремиер.

от Вас въпрос. Този въпрос по един категоричен начин показва, че всички ние трябва да бъдем непримирими с проявите на нерегламентирано поведение и/или корупционни практики. В основния отговор аз отговорих, че срещу директора на дирекция „Инспекция по труда“ – Пазарджик, такива сигнали за разследвания или образувани досъдебни производства не са постъпили. Независимо от това, държа да отбележа, че срещу лицето, за което споменах, без да споделям името – той е главен инспектор в съответната дирекция, предприети съответните действия. В момента, в който е постъпила в „Инспекцията по труда“ съответно информация за образуваното производство, лицето временно е отстранено от работа във връзка с действащите правила в Инспекцията по труда, след което е образувано Дадена е възможност на лицето да предостави допълнителни данни и сведения в негова полза, които да защитят или да предостави информация за неговата позиция. Насрочено Насрочено е съответно изслушване. В резултат на изслушването лицето е отстранено от длъжност и е освободено от Инспекцията по труда. Спазвайки и следвайки своите права, лицето е обжалвало заповедта на органа по назначаване, в резултат на което то е възстановено на работа, но Инспекцията по труда е предприела съответните действия за атакуване на решението на Административния съд – Пазарджик, с искане за неговата отмяна като неправилно поради нарушение на материалния закон, за което е представила и съответните доказателства. Още веднъж искам да заявя от парламентарната трибуна, че ще бъдат предприети всички действия съобразно действащото законодателство и разработените вътрешни правила в системата на Инспекцията по труда, така че да не се допускат такива практики. А когато узнаем за такива, ще предприемаме и съответните действия. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Лазаров. Благодаря и за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите към господин Христо Алексиев, служебен заместник министър-председател по икономическите политики и служебен министър на транспорта и съобщенията. Първият въпрос е от народния представител Радослав Василев, както и Радослав Рибарски относно продължаващия ремонт на жп гара Стара Загора. Заповядайте, господин Василев, имате думата да представите Вашия въпрос. РАДОСЛАВ Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, моят въпрос е свързан с продължаващия ремонт на жп гара Стара Загора. На 28 юли 2020 г. бе сложено началото на мащабен ремонт на гарата. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Общата му стойност е близо 10 млн. лв., с първоначален краен срок октомври 2021 г. Впоследствие, заради промени в проекта, срокът е удължен до 13 май 2022 г. Последва ново удължаване с краен срок 5 август. В края на юли се оказа, че няма да бъде спазен заради отказани или забавени доставки на някои от основните строителни материали. Тогава като график беше представена датата 18 ноември. Стана ясно, че и тя няма да бъде спазена, като този път е посочена за крайна дата април 2023 г., която също е под сериозен въпрос. Моля Ви да отговорите: каква е причината за поредното отлагане на завършването на гаровия комплекс град Стара Загора? Има ли недофинансиране, както самите изпълнители твърдят, което да не им позволява да наемат достатъчно работна ръка, за да финализират дейностите? Има ли наложени санкции на фирмата изпълнител и налага ли се ново преправяне на проекта поради наводнение на вече ремонтираното пространство? В крайна сметка кога ще приключи ремонтът според Вас? Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Василев. Заповядайте за отговор, господин Алексиев.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 реконструкцията на жп гара Стара Закона е част от проект, който се финансира по Приоритет ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. За изпълнение на строително-монтажните работи за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора на 25 октомври 2019 г. е подписан договор с изпълнител след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Да, при проекта има забавяне и причините за това са редица. Бих искал да обърна внимание, че една от причините за забавянето на реконструкцията е пандемията от COVID-19, което доведе до необходимост от цялостна реорганизация на работния процес. Впоследствие поради тежката обстановка в Украйна бе нарушен и ритъмът на доставките на специфични строителни материали. Някои планирани доставки бяха директно отказани, а други отложени за значителен период от време. Освен това се наложи проектът да бъде частично изменен съгласно чл. чл. 154 от Закона за устройство на територията. След стартиране на строителната дейност беше констатирана налична инфраструктура – площадкова канализация, която пресича кабелно трасе, което от своя страна доведе до допълнително проектиране и повторно съгласуване на проекта. С оглед на обществения интерес Национална компания „Железопътна инфраструктура“ поиска от Община Стара Загора да ѝ бъде прехвърлен предгаровия площад, който беше допълнително включен към проекта, за да може да се оформи цялостната визия на гарата. Това беше направено, защото не беше удачно, при положение че се извършва цялостен ремонт на самата гара, предгаровият площад да остане в състоянието, в което е в момента. Поради наводненията на територията на град Стара Загора през месец август тази година се наложи предприемането на последващи действия за справяне с нанесените щети. В процеса на работа все пак бе установена недобра организация на на отделни етапи от страна на изпълнителя, поради което са наложени четири неустойки за неизпълнение на задължения по договора в размер на 120 хил. лв. Това са санкции към момента, които са наложени към изпълнителя. Относно финансирането по договора категорично искам да отбележа, че проектът е финансово обезпечен и на изпълнителя се заплаща регулярно за извършените дейности. Обръщам внимание, че се предвижда реконструкцията да завърши през месец април 2023 г. След анализ на Министерството на транспорта и съобщенията считаме, че срокът е реалистичен и достижим. Аз искам да Ви кажа, че бях и на място на гара Стара Загора. Има проблеми с постъпване на плащания към изпълнителя, но това е поради негова вина. Той в крайна сметка не знае как да оформи плащанията си. Ние сме му помогнали за това и се надяваме с всички тези действия срокът – април 2023 г., да е постижим, но наистина имаше много съпътстващи проблеми по отношение на гара Стара Загора. В момента по това, което видях на място, смятам, че април 2023 г. е реалистичен срок, ако не се губят темповете и ако изпълнителят започне да си оформя така сертификатите за плащане, за да може да има достатъчно паричен поток, да работи по-интензивно и да приключи този проект в срока април 2023 г.

Благодаря Ви за отговора, господин Министър. Ние също бяхме на терен, видяхме докъде е стигнал ремонтът на гарата и април месец според мен не изглежда оптимистичен срок, но щом твърдите така. За съжаление, през зимата хората ще останат без гара, но се надяваме ремонтът да приключи окончателно през април и да присъстваме на откриването. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Василев, аз бях на място може би преди 10 дни. Това, за което е инструктиран изпълнителят, е да приключи ремонтните дейности в чакалнята на самото приемно здание да се преместят там касите и да се приключат работите по затваряне на сградата. Това тече в момента, за да може хората през зимния период да ползват чакалнята. Те в момента са в едно друго помещение, което не е много приветливо, тоест това е инструкцията, която са получили от мен и от възложителя Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Надявам се това да бъде спазено. Ако имате сигнали, че това не се изпълнява, моля да ме сезирате, за да предприемем действия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Вицепремиер. Преминаваме към следващ въпрос от народния представител Костадин Костадинов относно статута на Пристанище ТЕЦ Езерово.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

Съгласно едно от последните изменения и допълнения в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България пристанищата във Варна и Бургас бяха посочени като пристанища, за които се прилагат специалните правила за пристанища за обществен транспорт, по отношение на които се прилага Регламент 2017-352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. По-конкретно правилата са във връзка със създаването на рамка за предоставяне на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата. Така всички пристанища в района на Бургас и Варна вече са пристанищни терминали, части от Пристанище Бургас и съответно Пристанище Варна. В тази връзка и удостоверението за експлоатационна годност на всеки от пристанищните терминали са преиздадени служебно за срок от 35 години. Това е срокът по наредба за всеки пристанищен терминал, който отговаря на изискванията за експлоатационна годност, и се издава удостоверение. Такъв е и случаят с Пристанище терминал ТЕЦ Езерово. На 5 септември 2018 г. е издадено първото удостоверение, което е временно за срок от 12 месеца. На 2 октомври 2019 г. се издава и удостоверението за експлоатационна годност за гореспоменатия срок от 35 години. Самата кейова стена – съоръжението на този терминал, разположена в поземлен имот, находящ се в село Езерово, община Белослав, област Варна – публична държавна собственост. Имотът е предоставен за управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Оттам нататък между Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и ТЕЦ Варна е подписано рамково споразумение. В него е уточнено предоставянето на пристанищни услуги и на събираните от тях такси в зависимост от собствеността на притежаваните съоръжения и имоти. Говоря какво е уредено в съвместното споразумение.

„Пристанищна инфраструктура“ и ТЕЦ Варна и ще бъде направен необходимият анализ за това дали е сключено правомерно и какви са ефектите по отношение на държавния интерес.

и държавното предприятие реализира приходи от тази своя дейност. Въпросът е, че наистина трябва да се провери дали е защитен достатъчно добре и интересът на това публично предприятие. След Вашия въпрос аз съм поискал това рамково

Господин Председател! Господин Министър, благодаря Ви за отговора. Всъщност, това, което очаквах да чуя, беше в края, защото другото е фактология. Това, което аз ще кажа и което всъщност е важно да се чуе, е следното: Както Вие казахте, кейовата стена на пристанището е публична държавна собственост, предоставена за стопанисване на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. За тази кейова стена, и Вие също го казахте това, липсва концесионен договор или договор за отдаване под наем за до 10 години, който да е сключен с ТЕЦ Варна Вместо това е подписано споменатото от Вас рамково споразумение за партньорство на 10 юли 2018 г. Това споразумение обаче, което не е публично достъпно и което Вие сега сте изискали, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ издава и тарифа за таксите, които „Пристанищна инфраструктура“ ще събира от Пристанище ТЕЦ Проблемът е, че нито в Закона, нито в Правилника за устройството, функциите и дейността на ДППИ е регламентиран подобен тип договореност като рамково споразумение за партньорство, каквото и да означава това. В Правилника за устройството, функциите и дейността на ДППИ е регламентиран ред за сключване на договори за съвместна дейност от страна на държавното предприятие, като за сключването на договор за съвместна дейност се изисква разрешение от министъра на транспорта, предвид чл. 10 и т. 13 от Правилника. На практика обаче, предвид липсата на договор за концесия или наем, е налице съмнение относно наличието въобще на такова правно основание, на което служителите на пристанище ТЕЦ Езерово нямат право на достъп до кейовата стена и съответно да осъществяват търговската дейност на пристанището. Посоченото рамково споразумение не би могло да бъде годно с правно основание за ползване на кейовата стена, тъй като в действащото законодателство е налице изрична правна уредба за основанията и реда за предоставяне на трети лица за ползването на имоти – публична държавна собственост, заплащайки годишна концесионна такса или наемна цена. С оглед на това мога да кажа, че е налице обосновано съмнение, че с това рамково споразумение се цели евентуално заобикаляне на действащите законови разпоредби за предоставяне ползването на имоти – публична държавна собственост, както и на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България, който ясно забранява на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ да извършва пристанищна дейност, както и да влиза в дружества с пристанищни оператори. Всъщност, всички тези въпроси и съмненията ще бъдат в голяма степен премахнати и на тях ще се отговори, когато, както казахте, направите анализ на това споразумение. Аз ще си позволя само да помоля, когато получите този документ, както казвате, вече би трябвало да сте го получил, и направите съответния анализ да ме уведомите за заключението на воденото от Вас ведомство, тъй като очевидно става въпрос за нещо, което

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Костадинов, след като ми зададохте въпроса, аз поисках въпросното споразумение и служителите на Министерството на транспорта и съобщенията ми отговориха, че

Благодаря, господин Министър. Преминаваме към група от въпроси към Иван Демерджиев – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи. Първият въпрос е на Младен Маринов, Христо Терзийски, Радомир Чолаков и Марин Маринов относно срока, в който ще бъдат възстановени районните управления на МВР и полицейските участъци, закрити от предишното ръководство на Министерството на вътрешните работи. Кой ще представи въпроса? Преминаваме към следващ въпрос от народния представител Гален Монев относно предприемане на необходимите мерки за предотвратяване на войната по пътищата. Заповядайте, господин Монев.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер, обръщам внимание на един, за съжаление, много актуален въпрос и проблем. През последните месеци станахме свидетели на множество катастрофи и пътни инциденти често с фатален изход. Преди няколко часа има поредните новини за тежки катастрофи от Хасково и на околовръстното шосе в София. Войната по пътищата е факт и въпреки ситуативните кампании и акции на КАТ и непрестанното обществено недоволство, положителни резултати за намаляване на жертвите липсват. Особено притеснително за мен беше статистиката при акциите на КАТ за проверка на шофьори за употреба на алкохол и наркотични вещества. В тази връзка искам да Ви задам следните въпроси: какви допълнителни мерки взима МВР за ограничаване на пътните произшествия? Предвиждате ли по-засилени проверки на шофьорите за употреба на алкохол и наркотични вещества? Считате ли, че има нужда от опреснителни курсове и тестове на шофьорите на определен период от време? Благодаря Ви.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

Естествено, това не ни удовлетворява по никакъв начин, защото ситуацията остава тревожна, а тя е тревожна през последните години, като според мен това, което наблюдаваме по пътищата, е проекция на това, което наблюдаваме във всички сфери на обществения живот, с тази разлика, че на пътищата, тъй като събитията се развиват чрез автомобили, а те са много по-опасни и водят до жертви, за съжаление. Конкретно на въпроса Ви за мерките ще отговоря с точни цифри и данни. Към момента служителите на МВР извършват и контрол на пътното движение и използват 160 анализатора за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози от водачи на моторни превозни средства. средства от Фонда за безопасност на движението е планирано закупуване и доставка на още 150 анализатора и 30 хиляди тестови касети, дрегер „DrugTest 5000“, като допълнително ще бъдат закупени още 25 хиляди такива тестови касети. Предстои да бъде обезпечено функционирането на химико-токсикологичната лаборатория на Медицинския университет на МВР, чрез осигуряване на общо лабораторно оборудване, за да могат да се изследват и в нея пробите за наркотични вещества на водачи. Предстои и с моя заповед е разширен кръгът на оправомощените да осъществяват контролна дейност по Закона за движение по пътищата служители, като е създадена организация за тяхното обучение и към момента са обучени над 8500 служители на Охранителна полиция, които се прибавят към наличните пътни патрули и пътни полицаи. Завишена е контролната дейност по отношение управлението на пътни превозни средства след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и след употреба на алкохол, като по отношение на тези, които употребяват наркотични вещества, освен контролът по пътищата, сме създали и организация, с която нашите оперативни работници, работещи по линия на наркотици, да подават данни към Пътна полиция, така че лица, за които има съмнение, че разпространяват или използват наркотици, предварително да бъдат установявани и по най-бързия начин да бъдат санкционирани от органите на Пътна полиция. Може би частично впечатлението Ви, че тези случаи са зачестили идва от зачестилите проверки. Много повече са, те са в пъти повече и е съвсем нормално, когато тези проверки са в пъти повече, пъти повече да бъдат заловени и санкционираните шофьори. Във връзка с констатирани проблеми в процедурите по установяване на концентрация на алкохол в кръвта, по-точно в частта им за установяване на употреба на наркотични вещества или техните аналози, създадохме Междуведомствена работна група за изменение на Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или употреба на наркотични вещества и техните аналози. Каква е целта? Целта е да открием повече центрове, снабдени с необходимите лаборатории, в които пробите за наркотични вещества да могат да бъдат обработвани своевременно, което ще позволи, от една страна, да бъдат извършвани още повече проверки, да се обработват още повече проби, но без да се засягат съществено правата на водачите, за които може да бъде установено, че в крайна сметка не са употребили наркотично вещество. Целта е да намалим времето за изследване на тези проби и да го приближим максимално до времето, за което се изследват пробите за наличие на алкохол в кръвта. Смятаме, че по този начин ще има двоен ефект. От една страна, ще можем да установим и да направим повече проби, от друга страна, няма да засягаме неоснователно правата на водачите, които не са употребили наркотични вещества. Прилагаме 13 мерки актуално, най-основните от които са линейният контрол и широкообхватният контрол, който се прилага съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Друго нещо специфично, което направихме, е да завишим контрола преди потегляне на транспортни превозни средства. Правим необходимата организация там, където знаем, че те домуват или пък там, където знаем, че са спрени временно, да проверяваме шофьорите, преди да потеглят отново, за да сме сигурни, че междувременно не са употребили алкохол или наркотични вещества. Най-същественото, което прави една работна група в Министерството, беше да изработи една по-пълна концепция за справяне с този проблем. На 15 декември ще представим тази концепция, тя съдържа 3 части. Едната е класическите мерки, като тези 13, които прилагаме в момента, които ще прилагаме. Техническото обезпечаване на МВР предвиждаме с много по-модерни технически средства това да става – с модерни камери, с нови автомобили, които могат да установяват и скорост и много други данни за водачите автоматично и по много по-лесен и функционален начин. Съдържа част, която касае административнонаказателната дейност и оптимизиране на връчването на издадените фишове, актове и наказателни постановления. Последната част от тази концепция ще касае предложени законодателни инициативи, които ще внесем на Вашето внимание. Надявам се, парламентарните групи да ги припознаят, тъй като те ще бъдат плод на солидна дискусия както сред средите на Министерството на вътрешните работи и нашите експерти,

Благодаря Ви. Искам да Ви благодаря за изчерпателния отговор. Надявам се, в тези законодателни инициативи, за които споменахте в края, да се помисли и за опреснителните курсове, за които Ви попитах. Другото нещо. Днес е Никулден – честит празник на всички именици! Знам, че ще има засилени проверки, но Ви призовавам за още по-засилени проверки. След 6 декември следва 8 декември, следват други празници – проверките са

Заповядайте за въпроса.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е свързан с обстоятелството, че през последните месеци изключително много зачестиха случаите, в които основно чужди граждани, подпомагани, за съжаление, и от български, и от граждани на Европейския съюз навлязоха незаконно на територията на а тяхното придвижване, тъй като са незаконно влезли и нямат основание по никакъв начин да пребивават на територията на Република България, стана причина за това, че превозните средства, с които те биваха извозвани през страната, предизвикаха пътнотранспортни произшествия, вследствие на които починаха и невинни граждани, и служители на Разглеждайки този въпрос като юрист, аз си направих една справка относно това какво следва, ако някой незаконно пресече българската граница и какви наказания евентуално са му били налагани до настоящия момент. С учудване разбрах, че малкото дела, които са заведени от една страна, са завършили с присъди, главно на районни съдилища в Елхово, Малко Търново и Тополовград, ако не ме лъже паметта, с наказание 3 месеца лишаване от свобода. Очевидно е, че с такива наказания, с такива наказателни санкции едва ли бихме постигнали както евентуалната превенция по отношение на тези, които извършват това престъпление, а това са престъпления по чл. 279, 280 и 281 и от друга страна, всъщност това води до една безнаказаност, което дава основание все повече и повече чужди граждани, които решават да пресекат незаконно българската граница,

като лично аз ще внеса текстове, които завишават задължително санкцията. За нас е интересно и ще помоля не само за отговор на този въпрос, но и когато се разглежда в Правната комисия, така и в пленарната зала, да имаме готовност все пак и някаква статистика относно това колко са нарушенията, какви са наказанията, които са наложени? Има там един текст, много разтеглив, на който ще искам неговата промяна – това е ал. 3 на чл. 279, който дава възможност за ненаказуемост, без да е определено по какъв начин този човек е влязъл тук. В тази връзка аз ще Ви помоля да ми дадете отговор, ако имате готовност за това: през последната година или година и половина, доколкото имате статистика, нарушенията на българската граница, какви дела са били заведени и евентуално какви санкции има за това? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН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

В стремежа си да постигнем членството в Шенген, ние изключително много ограничихме така наречените вторични придвижвания, тоест всеки, който е успял по някакъв начин да проникне през нашата граница незаконно, не бива оставен да премине безпрепятствено до сръбската или до румънската граница, правим всичко възможно тези лица да ги идентифицираме, спрем, съответно да подлежат на отговорността, която им се полага – мигрантите да бъдат регистрирани по надлежния ред и настанени в компетентните за това институции. Имам статистика, която основно касае образуваните производства по трите текста, които споменахте – чл. 279 – 281 от Наказателния кодекс, ще изчета тази статистика. Имаме събрани данни и за произнесените присъди и сключените споразумения най-общо в този аспект, тъй като тази информация ние сме я събирали по вторичен начин от другите компетентни институции, но най-общото, което мога да Ви кажа, аз се ангажирам да участвам лично при работата на комисиите, ако бъда поканен, и да донеса самите статистически данни. Но най-общо заключението е даже по-тежко от това, което Вие споменахте. Основните наказания, които се налагат, са глоба, а тя е в такъв минимален размер, че няма как да осъществи целите на превенцията. Всъщност много малко са случаите с осъждания, още по-малко са случаите с ефективни осъждания. Ако не ме лъже паметта, те са доста под 5% даже от самите констатирани внесени обвинителни актове за такива престъпления. Има пробация, има съответно и условно наказване, но преобладават случаите на налагане на пробация и глоба. Очевидно размерите на санкциите по нашето законодателство не са съобразени с обществената опасност на това деяние и това доведе до концентриране на все повече хора хора от криминалния контингент, които започват и се насочват към този тип дейност, и то не само от нашата страна, а хора от цяла Европа. Имаме статистика и в това отношение. Сред тях има дори и италиански граждани, има граждани на държави – на Полша, които е учудващо, че се занимават с този род престъпления на наша територия. Това го отдаваме действително на ниските санкции и на обстоятелствата, че не всички деяния са криминализирани, които осъществяват елементите на тази дейност. Внесли сме предложение, както знаете, за законодателни изменения в тази насока. Знам, че има внесен такъв законопроект и от друга политическа сила. Радвам се, че и Вие сте подготвили. Смятам, че в хода на дебата и разглеждането на тези законопроекти ще се намери най-добрата формула, за да има действително наказателноправна превенция и да се помогне на нашите гранични полицаи със справянето с този феномен, който няма никакви изгледи да намалее като външен натиск спрямо нашата граница. Статистиката, която обещах. От началото на годината до 24 ноември 2022 г. в Главна дирекция „Гранична полиция“ са регистрирани 363 заявителски материала по чл. 280 и 281 от Наказателния кодекс, като са образувани 316 досъдебни производства, 90 от тях са по чл. 280, 220 са по чл. 281. Към наказателна отговорност са привлечени 304 лица, от България – 137, от Турция – 64, Украйна – 22, Сирия – 21, Румъния – 10, Сърбия – 12, Ирак – 7, Русия – 5. Има и други, списъкът е доста дълъг. Направените опити за превеждане през този период са 2605 лица: от Сирия – 1456, Афганистан – 837, Ирак – 131, Турция – 40, Мароко – 61, Пакистан – 20, Палестина – 20, и други, които са по-малко на брой. Приключени и изпратени на прокуратурата са 172 досъдебни производства по чл. 280 и 281 от Наказателния кодекс, от които 158 са с мнение за съд, 6 – с мнение за спиране, 8 – с мнение за прекратяване. Осъдени са 92 лица. За извършени престъпления по чл. 279 от Наказателния кодекс са регистрирани 1436 заявителски материала и са образувани 1149 досъдебни производства, от които 670 са бързи производства, 479 са досъдебни производства по общия ред. Към наказателна отговорност по този текст в качеството на обвиняеми са привлечени 1107 лица: от Сирия – 359, Афганистан – 252, Мароко – 132, Турция – 113, списъкът е доста дълъг, затова няма да продължавам с него. Приключени и изпратени в прокуратурата са 1058 досъдебни производства по чл. 279 от Наказателния кодекс, от които 974 са с мнение за съд, 43 – с мнение за спиране, и 41 – с мнение за прекратяване. Осъдени са 574 лица. Наред с това в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, областните дирекции и СДВР са образувани общо 1007 наказателни производства по цитираните състави от Наказателния кодекс, като от тях 416 са образувани като бързи производства, а 591 се водят по общия ред. Приключени и изпратени в прокуратурата са общо 812 досъдебни производства, от които 647 с мнение за повдигане на обвинение с обвинителен акт, 84 – с мнение за прекратяване на наказателното производство, 73 – с мнение за спиране на наказателното производство, и 8 – с мнение за възлагане на следовател по компетентност. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Желаете

всъщност ефективните присъди са само 5%. Очевидно, това не помага нито за индивидуалната превенция по отношение на всички тия, ако приемем, че са само 1200 души, преминали незаконно нашата граница, но което, според мен, е по-важно и ще бъде тема на дебата, с оглед изменението и допълнението на тия текстове от Наказателния кодекс, че всъщност превенцията, тоест възпирането на тези, които решават да преминат българската граница по този начин, очевидно не е достатъчно. Те смятат, че като дойдат в България, като преминат, ако ги хванем – хванем, ако не ги хванем – евентуално пробация, три месеца условно или нещо друго, което им дава основание да кажат, че рискът за тях да продължават да вършат това престъпление е малък. Ето защо аз ще предложа минималното наказание и долната граница за тези престъпления да бъде от три години и да не дава възможност на българския съд да дава условни присъди. Считам, че този ефект ще бъде много бърз, защото тези, които ние задържаме, те имат контакти с тези мигранти, които чакат от другата страна на границата, и те ще знаят, че влизайки незаконно не през установените места, ги чака тежко наказание, чака ги затвор, което според мен ще доведе до намаляване на мигрантския натиск. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ:

Господин Председател, уважаеми народни представители! Аз принципно съм съгласен с Вашата позиция. Може би е добре, когато се приема Законопроектът, да се има предвид уредбата в Гърция, тъй като ситуацията в двете държави е аналогична като мигрантски натиск, като държави, застанали на пътя на мигрантите, намиращи се в Турция. В момента по нашата уредба наказанията са много по-ниски от тези в Гърция и това определено оказва влияние и затруднява нашите сили да се справят със засиления мигрантски натиск. За мен е добре да се изравни наказателноправната уредба като тежест в двете държави, за да може и със средствата на наказателната репресия, и с превенцията, която тя осъществява и осигурява, да се подпомогне борбата за опазване на границата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН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 министър Алексиев току-що излезе, но сега разбрахме, че за пореден път – вече втора седмица, не се предоставят доклади от негова страна към Комисията по транспорта, независимо че има решение на Комисията да бъдат предоставени тези материали, скандален доклад, който е от НКЖИ към Министерството на транспорта преди малко повече от шест месеца. За нас той се укрива. Затова, уважаеми господин Председател, молим Ви, Вие да разпоредите, след като не се спазва решение на Комисията по транспорта от вицепремиера и министър на транспорта. Господин Министър на вътрешните работи, ако и Вие се заинтересувате от този доклад, мисля, че и на Вас също ще Ви представлява интерес за какво става въпрос и за какви нарушения с евросредства най-вероятно има, защото в крайна сметка други са органите, които ги представят, но такова безочие не знам друг път да се е случвало – с решение на Комисия, и да не се предоставят материали. Това беше процедурата. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.

относно срока, в който ще бъдат възстановени районните управления на МВР и полицейските участъци, които са закрити. Заповядайте. Уважаеми господин Министър, на 8 юни 2022 г. беше отправен въпрос към Вашия предшественик господин Бойко Рашков по повод постъпила информация, че са закрити районните управления на МВР в град Годеч и полицейският участък в град Копривщица, като и двете населени места са в Софийска област. Във въпроса бяха подчертани проблемите, които субективно обусловеното закриване на въпросните районни управления на полицията и полицейският участък пораждат за обществото. Само ще отбележа, че община Годеч има външна граница на Европейския съюз и усиленият мигрантски натиск, на който е изложена страната ни, закриването на районното полицейско управление точно в такава община граничи с умишлено накърняване на националната ни сигурност. От своя страна град Копривщица е туристически обект с национално и международно значение, в който благодарение на добрата работа на местния полицейски участък през последните години, всякаква форма на престъпност практически беше ликвидирана. Не искам и да помисля, че закриването на полицейския участък в град Копривщица е било извършено целенасочено и че има някакъв умисъл да да започнат да се извършват всякакви форми на престъпност, с които авторитетът на този град в национален и международен план ще бъде разрушен, а туристите ще бъдат отблъснати. На 13 юни 2022 г. получихме отговор от министър Рашков, като моля да обърнете внимание на последното изречение в отговора, където се казва, че закриването на въпросните районни управления на полицията и полицейското управление е продиктувано – цитирам „Единствено от стремежа в близост до гражданите да има повече, по-добре оборудвани и по-добре мотивирани полицейски служители.“ Сигурен съм, че това изречение възмущава не само нас, а и Вас. Моля, уважаеми господин Демерджиев, да обърнете внимание, че този наш въпрос не е формулиран

в какъв срок ще бъдат възстановени статутът на районно управление на МВР на превърнатите в полицейски участъци – Районно управление – Роман, към ОДМВР – Враца; Районно управление – Стражица, и Районно управление – Полски Тръмбеш, към ОДМВР –Велико

„Вародейка“, на ОДМВР – Русе; Участък – Устово, към Районно управление – Смолян; Участък – Копривщица, към Районно управление – Пирдоп; и Участък – Братя Даскалови, към Районно управление – Стара Загора? В заключение, но не на последно място, моля да отговорите: защо още не е възстановен ГДГП „Болярово“, закрит пак от Вашия предшественик? С оглед на ситуацията с мигрантския натиск смятаме, че закриването точно на този полицейски пост е престъпление срещу сигурността на държавата. Ако споделяте това наше мнение, ще се радваме, когато дойдете в Народното събрание, да отговорите на въпроса ни и да ни уведомите евентуално, че пунктът е възстановен. Благодаря.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

се надявам и Вие да обърнете внимание, че има разделение на властите в Република България и от компетенциите на изпълнителната власт в лицето на министъра на вътрешните работи е решението на въпросите, които поставяте, така че коректният въпрос е: дали и кога, а не в какъв срок? Няма да се занимавам повече с този въпрос, но понеже питахте дали съм обърнал внимание? Обърнах внимание. Сега ще Ви кажа предисторията и ситуацията, откакто аз съм встъпил, в общи линии. Ако искате да изпаднем после в конкретика, ще Ви кажа за всяко полицейско управление. На база на направен анализ както на натовареност, така и на множество други фактори и обстоятелства, е взето това решение за закриване и преструктуриране на структури, като под закриване не се е стигнало никъде до физическо закриване на тези подразделения. Стигнало се е до промяната на техния статут, което в общия случай означава една ръководна длъжност, която е съкратена за сметка на изпълнителска, и пренасочване на хората от дежурната на съответната част, които се включват в охранителни патрули. Това се е случило по места. Няма места, където това да е довело до по-малък брой полицаи на терен. Напротив, в повечето населени места се е случило обратното. Има изключение, и то касае Болярово. На него ще обърна специално внимание в края на изложението си. Повторно, след като встъпих, проверихме този анализ, проверихме изводите по този анализ. Предложенията за закриването впрочем на тези подразделения, които изброихте, са твърде много и няма да ги повтарям отново, идва от областните директори. В Министерството е била сформирана нарочна работна група, която е разглеждала тези въпроси. И към днешна дата мнението на всички участници в тези процеси, с изключение на двама областни директори – това са областният директор на Плевен и областният директор на Монтана, са на мнение, че подходът е правилен и не е довел по никакъв начин до влияние върху криминогенната обстановка в съответните населени места. Това също сме го проверили подразделение по подразделение как преструктурирането е повлияло и повлияло ли е на извършените престъпения в съответния район. Тъй като не сме констатирали такова влияние, не сме и взели решение да ревизираме предходния акт на министъра, с който се е пристъпило към преструктурирането, което Вие подробно преди малко изброихте. Провел съм няколко срещи с кметове по места, както и с представители на съответното полицейско подразделение по тези места. Целта на срещата беше да се изложат аргументи за възстановяване статута на съответната структура. От всички тези разговори единствените аргументи, които ни убедиха мен и екипът на Министерството, че трябва да се предприемат конкретни действия, касаят граничното полицейско управление в Болярово,

Причината да ги възстановим там тези 40 човека, които ще оперират сградата на предишното ГПУ „Болярово“, е, че хората от Болярово, които са се занимавали с тази дейност, са точно толкова по данни на структури на „Гранична полиция“ и тези местни хора ние смятаме да ги върнем в Болярово да работят, да поддържат там охраната на държавната граница, както и с оглед на поддържане на това това населено място, което е пригранично. Особено внимание отделяме на приграничните райони и не само на Болярово, ще отделим на всеки един приграничен район, тъй като там проблемът има много измерения и ние сме длъжни освен опазване на държавната граница, да опазим и държавността в тези малки населени места. Част от тази държавност се гради и върху такива структури, които създават поминък на местното население. Всеки един такъв случай ще бъде прегледан. Като цяло политиката по отношение на опазване на държавната граница ще бъде насочена към насищане на държавната граница с повече полицейски но към момента това е много трудно, тъй като не разполагаме със сгодни сгради, в които те да бъдат настанени. Обследваме всички възможности в това отношение и най-вероятно тенденцията, към която сме се насочили, е да се увеличи броят на граничните полицейски подразделения, които да са ситуирани в повече населени места и по този начин да се избегне дългото придвижване и разставяне на патрулите по границата, както и да се обезпечи охраната и предимно от местни хора, които добре познават особеностите и на терена, особеностите и на съответната пригранична зона. Но по отношение на другите

ще бъдат разгледани от мен, от екипа на Министерството бързо и ще се вземе решение за всяка отделна структура от споменатите от Вас в дългия списък във въпроса Ви. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Благодаря за Вашата ангажираност с въпроса. Същият като цяло беше продиктуван от загрижеността на нашите избиратели от 26-и МИР – Софийска област, и касаеше първоначално полицейския участък в Копривщица и районното управление на полицията в Годеч. Бих споделил нещата, които най-силно ги притесняват и които изглежда, че няма да бъдат взети на този етап под внимание, но се надявам да бъдат взети впоследствие. Годеч е една отдалечена територия, която граничи с Република Сърбия, и охраната там представлява изключителна трудност – стигнало се е дотам, че самият общински кмет предприема действия за защита на границата и борба с мигранти, докато в Копривщица, след закриването на участъка, има полицаи, които живеят в Копривщица, но трябва да пътуват до Районното управление в Пирдоп, за да получат задачите си за деня. Пирдоп и Копривщица са на почти 30 км разстояние. От Копривщица пътуват до Пирдоп, връщат се след това в Копривщица, където изпълняват задълженията си, а по някой път се налага отново да отиват до Пирдоп и това отнема време, което като цяло може да бъде оползотворено по друг начин. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Господин Маринов, както споменах преди малко, вратата на моя кабинет е отворена. Заповядайте, с хората от тези населени места, които имат отношение към темата – ще се изслушат аргументите им от мен и професионалното ръководство и ще вземем бързо решение по всеки един случай. Използвам пак случая да подчертая, че това не касае само двете подразделения, които споменахте. Във всеки отделен случай, в който има такива инициатива, хората ще бъдат посрещнати, изслушани. На база на аргументите, които се споделят, ще бъде взето решение дали да бъде ревизирана предходната заповед на министъра или не. Благодаря Ви. Благодаря Ви. С това приключихме с въпросите към министър Демерджиев. Започваме епопеята от въпроси към Иван Шишков – служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. Първият въпрос е от народния представител Настимир Ананиев относно строеж на лотове 1, 2, 3 и 4 на автомагистрала „Хемус“. Заповядайте, господин Ананиев. Моят въпрос е свързан с магистрала „Хемус“.

макар че имаме 33 години преход, макар че имаме 12 години управление на ГЕРБ, където уж се строяха много магистрали. За съжаление, самото развитие на „Хемус“ не е на нивото, което би трябвало да бъде и не е равномерното регионално развитие на Северна и Южна България – очевидно е за абсолютно всеки.

Въпросите ми са свързани със заявка от Ваша страна, след инспекция на един от участъците, за това, което се случва като строеж на Лот 1, 2 и 3, но също така и заявка, че всъщност по времето на кабинета Петков, че не се е строило на тези участъци, което мен лично ме изненада, тъй като –

„Хемус“ и датата, на която може би се очаква да бъдат пуснати? Кога ще почне официалното строителство на Лот 4? Казвам официалното, защото в един писмен отговор Вие ми отговаряте, че на Лот 4 и 5 там всъщност има най-много незаконно строителство,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа народни представители! Уважаеми господин Ананиев, в отговор на поставените от Вас въпроси бих искал да Ви запозная с предоставените от Агенция „Пътна инфраструктура“ данни за напредъка на първите три участъка на автомагистрала „Хемус“. Работите в Участък 1 на автомагистралата – от „Боаза“ до края на пътен възел – „Дерманци“, са били изпълнени на 65%, в Участък 2 – от края на пътен възел до връзката с път III-3005, са извършени 20% от предвидените по Проекта дейности, в Участък 3 – от пътен възел „Каленик“ до връзката с път II-35, включително пътен възел – „Плевен“, са реализирани 46% от заложените работи. Очаква се строителството на трите участъка от автомагистрала „Хемус“ до Б-II-35 Плевен – Ловеч, с обща дължина 51,54 км да завърши в периода 2024 – 2025 г. Този срок е вследствие на натрупано забавяне от януари до август 2022 г. поради финансова неяснота за плащането на извършените строително-монтажни работи. По отношение на въпроса Ви: кога ще започне строителството на Участък 4 трябва да напомня, че изпълнението на строително-монтажните работи в участъка от края на пътен възел – „Плевен“, включително пътен възел – „Летница“, с дължина близо 27 км може да почне след решаване на казуса с констатираното през миналата година незаконно строителство по трасето. Това, което допълнително е, че от петък в Народното събрание е внесен текст за изменение на Закона за устройство на територията. В изменението на този закон сме предложили вариант, в който да бъдат обявени за търпими, включително и строителството за Лот 4 и 5 – незаконното строителство, за да може да продължи строителството на магистрала „Хемус“. Това се налага, тъй като всички знаете, че наистина беше констатиран незаконен строеж в тези лотове. Считаме, че продължаване на строителството следва да се случи по законов ред. Тоест след като се констатира, след като се намери вариант да бъде узаконено или в случая, както е предложено, да бъде обявено за търпимо извършеното незаконно строителство, да бъде продължено строителството. Това, което Вие коментирахте за първите три лота. Аз нямам представа защо и как е било спряно финансирането и строителството на първите три лота, но това намерих.

Лот съм го коментирал, многократно. Там има проблем с трасето, което е било предвидено. Към този момент се работи вариант, в който частично трасето в Лот 7 и 8 да бъде променено, защото в едната си част минава през територия, която е с ловно стопанство, а в другата си част минава в територия, която е в близост до складове, което е невъзможно, чисто нормативно. Работи се в тази посока – да се изчисти този проблем. За Лот

разделянето на един имот, който следва да бъде разделен, което ще даде възможност за проектирането и започването на строителството на Лот 9. Това е състоянието чисто проектно – в момента, към днешна дата на автомагистрала „Хемус“. Благодаря. Реплика желаете ли? Заповядайте.

За съжаление, тя се разминава с това, което аз получих като информация през месец юли, когато посетих Агенция „Пътна инфраструктура“, защото тази карта, която Ви показах, тя всъщност е от месец май. На нея също пише, че участък 1 е 65%, участък 2 е 20%, участък 3 е 42%.

за да видим какво се случва там, тъй като информацията, която на мен ми подават от регионалните структури на „Продължаваме Промяната“ за извършване на дейности, се разминава всъщност с информацията, която Вие получавате от Агенция „Пътна инфраструктура“ като министър, което е доста притеснително. Другото нещо, което ме изненада като цяло във Вашия отговор. Знаете, че миналата година в бюджета за пръв път имаше рекорден бюджет за капиталови разходи от над 8 милиарда –всъщност и в Регионалното министерство пари имаше, кой и защо не се е разплащал за лотовете, които са одобрени и по които би трябвало да се да се работи, това е добър въпрос и може би е добре да се провери и в Агенция „Пътна инфраструктура“ – предишното ръководство, но и дали всъщност има забавяне, което по някакъв начин нанася вреди

за трите заедно. Добре, защото аз по лотове очаквах. Тази информация, която аз имам, е: Лот 1 би трябвало да стане готов догодина през месец

през месец юни 2023 г. Това ми беше казано от Агенция „Пътна инфраструктура“, когато аз бях там и това пише на картата, която Ви показах – написано е от тях всъщност.

…и се надявам да предприемем някакви действия и от Регионалната комисия, за да видим какво се случва на тези лотове. За участък 4 не разбрах имаме ли готови проекти, парцеларни планове и всичко останало? Знам, че имаме незаконно строителство и това вече цяла България го знае, за съжаление. Въпросът е: имаме ли всичко останало, за да започнем започнем все пак някакви дейности и на участък 4, който знаете, е най-близък до Плевен. На хората в Плевен им се е изчакало чакалото, както се казва, толкова години и не само на тях, но и на повечето български граждани,

Уважаеми господин Ананиев, това, което първо мога да кажа, е, че има подробни устройствени планове, одобрени за 4-ти, 5-и и 6-и Има проекти. Тези проекти обаче са свързани с бъдещо ново строителство. Тоест след като бъдат одобрени възможните текстове за търпимост или възможното узаконяване на инфраструктурни обекти, частта, в която е изградено строителството, първо, трябва да се направи анализ, така че да знаем това строителство отговаря ли на нормата, отговаря ли на предвижданията на Проекта, може ли да бъде узаконено или обявено за търпимо, след което да бъде издадено разрешение за строеж за продължаване на строителството. Тоест, надяваме се, че изпълненото незаконно строителство ще се окаже да отговаря на нормата и да може да се продължи строителството веднага. Иначе подробни устройствени планове, отчуждавания на терените за 4-ти и 5-и лот има. За 6-и лот е на финала отчуждаването на терена. Така че и за трите лота има постановление на Министерския съвет за отчуждаване, включително за 4-ти и 5-и лот Постановлението беше одобрено в предишния служебен кабинет, така че в тази си част магистрала „Хемус“ има проектна готовност, включително може да се каже, че е обезпечено трасе в нея. Проблемите са в следващите лотове, а в тези са единствено и само, за което аз наистина ще призова депутатите, въпреки че все пак Законът не е от законите, които са за европейските средства, но този закон наистина е изключително важен. Дали ще е този текст, или сходен, но трябва да намерим начин за възможност за узаконяване на тези незаконни строителства, които са свързани с инженерната инфраструктура. Казвам го така, защото този закон ще ще бъде, естествено, наричан, че е Закон за изменение заради магистрала „Хемус“, но той в действителност е общ закон, общо изменение, което ще касае изменение на определени инфраструктурни обекти, които са извършвани като незаконно строителство.

аз го бях споменавал и в медиите – че имаше проблем с едни греди, които са на предната конструкция. Имам уверението, че тези греди в момента се изработват и след като бъдат изработени, надявам се, съвсем скоро, и бъдат поставени, се надявам, че числото на напредъка ще нарасне. Но истината е, че магистралата беше спряна по финансови причини – естествено, аз няма как да знам защо не е плащано. Прав сте, в Министерството на регионалното развитие е имало пари за капиталови разходи, тоест за мен поне е имало пречка да бъде спирано строителството в тази част, но аз не мога да Ви отговоря на това. Благодаря. Господин Шишков, много внимателно слушах Вашия отговор. Споменахте на два пъти Закона, който сте внесли, за узаконяване на незаконното строителство и казахте, че на база на Закона може да се направи анализ дали това строителство отговаря на проектите. Ако мога да си позволя един съвет, по-добре е този анализ да бъде направен още сега, за да мине по-лесно Законът, защото няма смисъл да узаконяваме нещо, което не отговаря на проектите и на нормите за строителство в страната. Ако знаем, че то отговаря на проектите и нормите, тогава може би ще има смисъл с някакъв извънреден закон да се узакони това незаконно строителство. Ако не отговаря на нормите за строителство и на проектите, няма смисъл да го узаконяваме, защото то така или иначе няма как да бъде използвано.

Уважаема госпожо Председател, обръщам се към Вас. Тук от трибуната на Народното събрание чухме, че ние – народните представители – трябва да узаконим нещо, което е незаконно! Моля Ви, не допускайте такова говорене повече от тази трибуна! Благодаря. Благодаря Ви за забележката. Ще я имам предвид за следващия път. Можете да вземете отношение. Това, което казах, е, че предложението за Закона не касае единствено и само магистрала „Хемус“, а касае по принцип допуснато незаконно строителство на инженерна инфраструктура, тоест всяко допуснато незаконно строителство на инженерна инфраструктура, което в основната си част е държавна собственост и е в полза на държавата и на общините. За съжаление, истината е, че в този период от 2018-а, 2020-а, 2021 г. наистина са възлагани и изграждани и други инфраструктурни обекти, знаете, включително казусът с текущи и основни ремонти. Най-вероятно и в тях, не най-вероятно, а така ще се случи част от възлаганията, които са правени, и изпълнението е съгласно възлаганията, също ще се превърнат в строителство, което по същество, по смисъла на Закона за устройство на територията ще се превърне в незаконен строеж. Затова предложението ми е да бъде въведен начин, по който да може да е регламентирано това строителство, с ясното съзнание и най малкото аз като архитект с дългогодишен опит да стигна дотам, че да предложа такъв текст. Със сигурност не ми е най-комфортното, но за съжаление, моето мнение е, че на държавата ѝ е нужен подобен текст. Не твърдя, че трябва да е този – във Ваши ръце е конкретният текст. Но наистина е нужен за да можем да продължим напред, защото другият начин е да съборим всичко, което е изградено. Затова считам, че текстът все пак първо трябва да бъде одобрен като такъв, да бъде ясно на базата на този текст какви документи и какви изследвания трябва да се правят. Но по принцип предложеният текст в Закона за изменение на Закона за устройство на територията не касае единствено и само магистрала „Хемус“, затова той не е специален закон. Навремето, когато още в предишния служебен кабинет съм работил по този въпрос, мисълта в началото беше даже и за специален закон за но след това включително и юристите предложиха, че Законът трябва да е общ, да касае инженерната инфраструктура, още повече, знаете много добре, че бяха констатирани и други незаконни строителства, които не знаем кога и по кое време как ще излязат. Всичко това в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

за ВиК, пътища, техническа и социална инфраструктура. Списъкът, изготвен от кабинета на „Продължаваме Промяната“, целеше да гарантира финансирането на максимален брой общини, като приетият списък обхващаше 74% от общините и 87% от населението на страната по данни на Националния статистически институт. За да се постигне равнопоставеност и да няма фаворизирани общини, със списъка на Промяната бяха въведени максимални прагове за финансиране на един проект, както и максимален праг за финансиране на дадена община в зависимост от населението на общината. Това беше с цел да се прекратят широко известните в българското общество практики от управлението на ГЕРБ – за едни общини да има, а за други да няма. Аз съм тук да Ви питам конкретно за проектите в Плевенска област, откъдето съм избран и откъдето съм родом. В списъка, изготвен от редовното правителство на Промяната, имаше 18 проекта за общините в Плевенска област на обща стойност 25 млн. които включваха ремонти на ВиК мрежи и проекти за ремонт на общински улици и пътища. Два месеца по-късно, на 30 септември, служебният кабинет излезе със свое Решение № 711, с което отмени списъка, приет от редовно избраното правителство, и прие нов списък с инвестиционни проекти. В новия списък, приет от Вас като служебен кабинет, има само 9 проекта за плевенските общини. Повтарям, 9 само! А общият размер на средствата за Плевенска област е намален от 25 милиона на почти 9 милиона. Сравнявайки двата списъка, установихме, че Вие сте премахнали 11 проекта, добавили сте два нови и сте запазили само 7 проекта от оригиналния списък. тази връзка молим да ни отговорите: какви са причините плевенските общини да бъдат ощетени в изготвения от Вас списък, в който броят на проектите е намален наполовина, а финансирането е намалено с две трети спрямо списъка на правителството на Кирил Петков? Благодаря Ви. Заповядайте, господин Министър, за отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Христанов, уважаеми господин Манев, във връзка с поставения от Вас въпрос относно намаления брой инвестиционни проекти за общините в област Плевен Ви информирам: Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на бюджетния си ресурс отговорно и ангажирано се стреми да подпомага общинските администрации за реализацията на обекти съобразно

През месец май тази година на интернет страницата на Министерството са били публикувани ясно разписани условия и допустимост за кандидатстване за финансово подпомагане, включително и видът на допустимите обекти и дейности. Сред изискванията Сред изискванията са били обектите да имат проектна готовност, разрешения за строеж и да са насочени към подобряване на технико-експлоатационното състояние на линейната техническа инфраструктура – общинска пътна и улична мрежа и ВиК инфраструктура. В резултат са постъпили значителен брой предложения от общините. от 1 август 2022 г. Министерският съвет одобрява подготвен от Министерството на финансите Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране.

с разнороден характер, за чието изпълнение са заложени дейности, реализацията на които е нецелесъобразна и/или е извън обхвата на компетентност на МРРБ, както и извън рамките на приложимата политика и бюджетните програми. На общините в област Плевен са включени проекти, които не са допустими, някои от тях – дори извън рамките на бюджетната програма: - например „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура“, по която е осигурено финансиране; - Община Гулянци „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на общински сгради с цел постигане на критерии за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ – Народно читалище „Петко Рачов Славейков“; - Община Долна Митрополия – „Ремонт на тротоарна настилка на улица „Фердинанд Александров“, град Тръстеник;

Община Пордим – „Асфалтиране на вътрешноквартални улици и подобряване на физическата среда в град Пордим“ – за обекта от страна на Общината не са представени данни за проектна готовност, разрешение за строеж, актуална стойност; - Община Белене – ,,Реконструкция на улица ,,Цвятко Въбленски“, село Деков, община Белене“ – не е представена необходимата информация за проектна готовност, разрешение за строеж, актуална стойност; - Община Белене – ,,Реконструкция на улица ,,Лозенец“, град Белене – първи и втори етап, община Белене“ – не е представена необходимата информация за проектна готовност, разрешение за строеж, актуална стойност. В резултат на проведената през месец август 2022 г. поредна среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България и следвайки провежданата от Министерството конструктивна и диалогична комуникация, се предприеха действия за предоставяне на данни и информация, необходими за получаване

Включените в този списък обекти бяха разгледани, анализирани и селектирани. Одобрени бяха само тези проекти, които имат проектна готовност, разрешения за строеж и са посочени от съответната общинска администрация като най-приоритетни, както и при условие МРРБ да финансира 50% от стойността на съответните обекти. Поради големия брой

преработен Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, в който за съответната община беше включен само един приемлив по приоритетност и направление обект. В периода от 25 до 31 октомври 2022 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписа споразумения за подобряване на технико-експлоатационното състояние на общинска пътна и улична мрежа със следните общини за област Плевен: Искър, Белене, Гулянци, Плевен и Червен бряг на обща стойност 5 млн. 56 хил. 173 лв. Подписани са и споразумения за ВиК инфраструктура с общините Долна Митрополия, Долни Дъбник, Кнежа и Левски на обща стойност 4 млн. 75 хил. 693 лв. Средствата ще бъдат предоставени като трансфер

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Шишков, няма как да не отбележа, че Вашият отговор не ме задоволява. Всичко това, което Вие казвате, че било недопустимо, всъщност е допустимо по първата ос,

Отпаднала е реконструкцията на кръстовището при изхода от Плевен в посока Ловеч, където всяка година се случват много инциденти. Там трябваше да бъде изградено кръгово движение, което да облекчи трафикът и инцидентите. Какво да отговорим на гражданите в Плевен според Вас, които очакваха този важен за града пътен проект? Също така са премахнати ремонти на ВиК мрежи в Долни Дъбник и в Искър. Премахнати са и ремонти на улици в град Тръстеник, Белене, Никопол и Пордим. Вторият ми уточняващ въпрос е: защо по Вашия списък се предоставя само частично финансиране на общините? По този начин Вие създавате огромна предпоставка за корупция. В година на местни избори ще накараме кметовете да разкопаят улиците, да спрат ремонтите по средата, докато чакат евентуално втори транш за финансиране. А с решението на Вашия служебен кабинет да не внесете проект за бюджет 2023 Вие директно поставяте местната власт в задънена улица.

Списъкът беше направен във връзка с

поискаха да бъде дадена възможност на максимален брой общини да се възползват от тази програма. Изборът беше техен, така че да стигнат парите, да бъдат 50%, да бъде по една община и условието за тази община е да има разрешение за строеж, защото мисля, че по тази тема, ако няма разрешение за строеж, всички мисля, че се научихме, че трябва да има проект и разрешение за строеж. Принципът, по който сме се водили, е този, и принципът, по който се е изпълнил списъкът и е одобрен от Решение на Министерския съвет, е на практика този списък, който са предложили самите общини. Няма община, която да е била изключена от списъка и да е отговаряла на условията да има поне един проект, който да е имал разрешение за строеж. Така че в това отношение мога да кажа единствено, че ние сме се съобразили единствено и изцяло с това, което общините са поискали, това, което сме говорили с общините, и то е всяка община по един обект, за който обаче трябва да има разрешение за строеж. Освен тези, които аз изброих, имаше и други искания на общини, не само в различните списъци, но и в последния, който беше поискан от Министерството на регионалното развитие, за които имаше проекти, за които имаше изтекли разрешения за строеж, имаше проекти, които не отговаряха на Закона, така че това, което сме направили, направили сме всичко възможно всяка община да получи по един обект, и то финансиране до 50%, пак казвам, то беше по съгласие и по предложение на Сдружението на общините, така че да има за всяка община по един обект. Така че това, което са поискали общините, това са получили и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тоест не мога да кажа, че сме правили задълбочен анализ като политика, съобразили сме се единствено и изцяло със Сдружението на общините. Разбирате, че август месец, ако ние не предприемем действия да дадем на общините така или иначе да подпомогнем с пари, които да могат да започнат определени инфраструктурни обекти, които те самите са определили кои са най-необходими, щяхме да загубим абсолютно цялата година. Това можехме да направим и в тази ситуация, това сме направили и аз мисля, че общините са останали доволни. А иначе съвсем ясно е, че при 50% пари, които им осигуряваме, остава рискът за следващата година. Аз съм си говорил, включително и с кметовете, но те приемаха риска и казваха, че са доволни от тази ситуация. ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА: Благодаря. Ако желаете за отношение. Заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, няма как да се съглася. Вие искате да ми кажете, че кметовете от област Плевен са се отказали от две трети от финансирането в предходното решение на кабинета Петков и допълнително са се съгласили да вземат само една втора от тази една трета, която им е останала?! Няма как това да го приема и със сигурност ще си направя труда да се срещна с всичките кметове и да ги попитам лично защо са се отказали от такава голяма част от тяхното финансиране. Както стана ясно, ние от „Продължаваме Промяната“ се застъпваме за равно разпределение на парите за регионално развитие измежду всички райони на страната. Няма как да се съгласим с Вашия подход да намалите, особено финансирането за общините в Плевенска област, които, както знаете, дълги години бяха неглижирани от управлявалата до началото на 2021 г. политическа партия. Плевенският регион изпитва крещяща нужда от инвестиции в инфраструктура, инвестиции във ВиК мрежи, инвестиции в пътища. С намаляване на финансирането от 25 милиона на 9 милиона, за които споменахме, че Вие твърдите, че и кметовете са окей да вземат само половината от тях, Вие ни връщате в положение отпреди „Промяната“ да дойде на власт. А с решението си да дадете това частично финансиране, аз съм абсолютно сигурен, че тук поставя хората под сериозен корупционен риск за тези проекти. Кметовете ще разкопаят улиците през пролетта на 2023 г., а след това ще искаме от тях вероятно допълнителни действия, за да си подсигурят последващото финансиране. Какви са гаранциите, че тези кметове няма да бъдат изнудвани от централната власт за едни местни избори? Затова смятаме, че трябва да се запази списък с проектите от редовното правителство. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА: Благодаря. Преминаваме към следващ въпрос от народния представител Настимир Ананиев относно резултат от проверката на Дирекцията за национален строителен контрол относно проблемни пътни участъци. Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, моят въпрос, знаете, че е свързан с Доклада на ДНСК относно незаконното строителство в така наречените текущ ремонт и поддръжка – ТРП-та „Пътна поддръжка“, на пътищата в страната. Аз единствено, тъй като в предния въпрос Вие говорихте за Закона, който сте внесли – ЗУТ-а за търпимост, като възможност за решаване на незаконното строителство, всъщност аз съм доста притеснен, че в този ЗУТ няма абсолютно никакви гаранции за извършеното строителство, с една дума това е незаконно строителство, кой ще плати за него? Пак ли държавата и всички данъкоплатци, кой ще плати за него? Няма нищо в този ЗУТ. Другото нещо в този ЗИД на ЗУТ, който предлагате и към който има много сериозни забележки, той дава една амнистия, той дава амнистия за незаконно строителство, незаконно строителство, например като кеят на Ахмед Доган на „Росенец“. Аз не мисля, че това е приемливо предложение, поне за нас от „Продължаваме Промяната“. Другото нещо е, че предвиденият режим няма да гарантира обследване и отговорност на този ЗУТ за търпимост. Мисля, че може би леко избързахте с входирането му. След общественото обсъждане трябваше да се направи с Регионалната комисия една среща, на която да го изговорим, преди да се входира. Сега е входирано, влязло е в процедурата, което ще забави по някакъв начин всички решения, но не мисля, че това е правилното решение на проблема с незаконното строителство, което се е случвало. Но ще се върна на въпроса и на Доклада за ДНСК. Между другото, преди около месец на блицконтрол в Регионалната комисия Вие обещахте този доклад, но го получихме днес всъщност, за съжаление, днес получихме Доклада, който е свързан с Междуведомствения доклад, който беше направен от Четиридесет и седмото народно събрание между МРРБ и Министерството на финансите, който установи, че от над 900 задания 79% не отговарят на ТРП – на текущ ремонт и поддръжка. Виждам, че и в Доклада, който Вие сте ни предоставили, макар че е разбит по различен начин, извадени са 512 задания за строително-монтажни работи, които са извършени, и се казва, че всъщност над 2200 километра имаме незаконно строителство. И тук големият въпрос е: след падането от Конституционния съд на събрание, което ограничаваше разплащането на куп – знаем и „Хемус“, в чували на различни фирми, дали Вие като министър ще разплатите незаконно строителство? Защото, ако ДНСК е потвърдило, че че голяма част от проектите, които те са проверили, макар че в самия доклад ми липсва констатацията – извадени са всички нарушения, но няма констатация всъщност, установено ли е незаконно строителство и потвърждава ли се Междуведомственият доклад,

по ТРП – има и такива, има го в Доклада, и мисля, че всеки, който е бил коректен към държавата, е редно и държавата да бъде към него. Проблемът е към тези, които не стига че едни 700 милиона, които са оригиналното възлагане, знаете,

България е била формирана междуведомствена група с оглед необходимостта да се извърши анализ на възлаганията, осъществени от Агенция „Пътна инфраструктура“, към сключените от нея договори за поддържане на републиканските пътища.

на МРРБ с направени предложения за извършване на надлежна проверка от органите на ДНСК относно характера на разглеждане, направения анализ, строителни и монтажни работи по конкретни посочени задания. По разпореждане на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-5-13-210 от 15 юни 2022 г., и началника на ДНСК, е била разпоредена проверка на място и по документи относно вида на превантивните ремонти и пътища от текущ или основен ремонт, начин на възлагане на съответната проектна документация. В резултат от извършените 897 броя проверки на републиканските пътища, разположени в територията и обхвата на съответните РДНСК са били предоставени констативни протоколи съответно от служителите на регионалните дирекции в присъствието на председателя на областното пътно управление с приложени към тях документи. От служителите на централното управление на ДНСК е бил извършен анализ на предоставените резултати и извършените проверки на републиканските пътища, в резултат на което е бил изготвен обобщен доклад. Ремонтите, които са били възложени на база на технологични проекти, са станали видни и конкретни строителни дейности на извършените строежи. Имайки предвид горното, е възложена допълнителна проверка със заповед № РД 0214-10-83 от 11 ноември 2022 г. за създаване на работна група от експерти на ДНСК и АПИ със задача да се извърши анализ и обобщаване на резултата от извършените проверки във връзка с възлаганията на АПИ по договорите за текущ ремонт и поддръжка на републикански пътища и територията на страната и да се представи доклад с резултат и анализ. От представения доклад следва: общият брой допълнителни извънредни задания – 897, от които брой проверени задания, касаещи дейности, които не подлежат на контрол от органите на ДНСК – снегопочистване, озеленяване, ландшафтно оформление, полагаща пътна маркировка, проектиране и други, са 385. Брой проверени задания, касаещи извършени строителни и монтажни дейности, са 512, от които брой проверени задания за дейности, попадащи в обхвата на ремонт, по смисъл на ЗУТ – 208. Брой проверени задания за дейности, попадащи в обхвата на текущ с елементи на основен ремонт – 133, с обща дължина 1093 км. Брой проверени задания за дейности, представляващи ремонт по метода студено рециклиране над 20 см и нови елементи – 57, с обща дължина 813. Брой проверени задания за дейности, попадащи в обхвата на основен ремонт по смисъла на Закона за устройство на територията – 95, с обща дължина 287. Следва да се има предвид, че Законът за пътищата определя елементите, обезпечаващи отводняването на пътните участъци, както и пътни съоръжения, предвид което ремонтните дейности за същите са относими към основен ремонт съгласно разпоредбите на ЗУТ. По възлагане на МРРБ и Агенцията по кадастъра е извършено геодезическо заснемане

Само ще Ви кажа, тъй като ми зададохте въпроса за плащанията. Това не мога да Ви отговоря към днешна дата, защото е въпрос на чисто юридически анализ, поради обстоятелството, че на практика са платени 50% по абсолютно всички договори, тоест всички договори, които, включително в момента се установява, че са основен ремонт, разделил съм ги на няколко подучастъка, защото едните според мен са с много по-голямо нарушение и много е по силно нарушението, защото те буквално в начина, по който са възлагани, са представлявали основен ремонт. определени елементи, мисля, че ясно го обясних кои. В Доклада също е обяснено. Утре ще бъде предоставен, включително и на Комисията по регионално развитие, така че ще можем да го дебатираме. Ще го представя абсолютно конкретно и точно. Така че всичките тези неща, за които в момента съвсем конкретно е направен анализ, включително беше допълнена работната група с АПИ, тоест със служители на АПИ, заради това че технологичните проекти, които са правени и по които на практика е извършено строителство, независимо че ги няма в Закона за устройство на територията, те на практика представляват началото на заданието, върху което е започнало цялото строителство, затова сме включили и проверката и на технологичните проекти. Аз мисля, че утре можем конкретно да дебатираме изключително много в Регионалната комисия на тази тема.

Всъщност това, което казахте, е, от една страна, може би леко притеснително. Вие казахте, че при нивелета от 10 см за вдигане, с това не се променя конструкцията което мисля, че не е точно така по всички строителни норми. Но това ще го оставим може би за друг дебат. Аз имам друго притеснение – видях състава на комисията, която е правила проверката. Оказа се, че в нея присъства човек, който е проверявал сам себе си. Когато са се възлагали тези текущ ремонт и поддръжка, и то имам предвид основните ремонти, които са възлагани като текущ ремонт и поддръжка, той е бил в АПИ, тогава. Сега пак е назначен – не че връщаме кадри на ГЕРБ, или нещо друго, но се оказва, че човекът проверява сам себе си. Аз не мога да разбера как някой може да проверява в доклад сам себе си и какъв би бил резултатът от тази проверка, просто като цяло. Заплащането, аз съм сигурен, че юристите ще излязат и ще кажат, но ние всички знаем това, което е в доклада, и кое е незаконно строителство. И въпросът е: Вие дали ще го разплатите, защото Вие сте министърът? Не вярвам някой да дойде – юрист от Вашето министерство, и той да направи плащането от Ваше име. Въпросът е: по какъв начин и каква е позицията на служебното правителство, свързано с разплащането за незаконно строителство, не за коректно изпълнени задания, не за фирми, които са спазвали закона, а за незаконно строителство? И всъщност ще създадем ли прецедент, или ще се опитаме да намерим формула, под която да е защитен публичният интерес, тъй като, когато имаме основни ремонти, скрити зад текущи такива, нито гаранциите… кой ще носи отговорност за всичките зейнали дупки и за некачествено строителство. Знаете, че това е един от големия бич – на последните 12 години ремонт на ремонт, на ремонта, нали и некачественото строителство. Така че плащането, от една страна, хем плащаме незаконно строителство, след това се оказва и некачествено. Може би затова Гроздан Караджов като министър държеше да има решение на Народното събрание, защото той самият беше заявил на комисия, че не му се влиза в затвора. Така че мисля, че е редно много внимателно да се подходи към плащанията за незаконно строителство, но ми е интересно все пак да чуя Вашето мнение по темата. Благодаря, господин Ананиев. Почти се вместихте в двете минути. Заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Ананиев, аз мисля, че вече са платени 50% от всичките. Големият проблем, че вече са платени 50% от незаконното строителство. Това, което се е случило, вече се е случило. Иначе сте прав, че тези пътища, които са възлагани и извършени като текущи ремонти и са се превърнали в основни по смисъла на ЗУТ, представляват незаконно строителство – така е. Неслучайно казах, че това, което съм предложил в изменението на Закона за устройството на територията, не касае само 4-ти и 5-и лот на „Хемус“, независимо че те са най-емблематичните. Относно гаранциите, ако сте забелязали, в предложения текст сме предложили, включително и възможност за гаранции за това строителство, което ще бъде обследвано и което ще бъде констатирано, че отговаря на нормите и може да бъде обявено за търпимо, тоест в това отношение предложеният текст съответства на това, което Вие казахте, така че държавата наистина да има гаранти, защото гарантите в края на краищата са изключително важно нещо, когато има строителство. Така че аз мисля, че в рамките и на това е помислено в предложението за изменението на Закона за устройство на територията. Съжалявам, че казахте, че кеят щял да бъде обявен за търпим. Не съм мислил в тази посока изобщо, защото за мен важно беше да бъдат обявени за търпими основните обекти в държавата, включително имайте предвид и мисля, че си спомняте от предишния служебен кабинет стана въпрос и за доста мащабно незаконно строителство относно строителството на язовири и ремонти на язовири, тоест няма как да изключим хидротехническите съоръжения, няма как да изключим тези ремонти на язовири, защото в един момент също ще имаме щета в държавата. Така че аз мисля, че това, което е предложено тук, са единствено и само огромният интерес да защитим ресурса на държавата, който е изграден, в действителност изграден, в действителност така е, ще трябва да стиснем зъби и да намерим начин да узаконим това строителство, защото друг начин да продължим напред аз лично като човек, занимаващ се дълго време с администрация, не виждам. Не казвам, че е най-хубавото нещо, което ще направим, но в действителност другото да означава да съборим всичкото това строителство, за което най-вероятно все повече можем да говорим. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря. Господин Шишков, процедурата е по начина на водене, тъй като нямам друг начин да взема към господин Шишков кратка реплика. Господин Шишков, запознат сте с доктрината, че даже и да е незаконно, възложителят трябва да го плати, за да няма незаконно облагодетелстване. Това е и една от причините защо МРРБ настояваха да има разплащане даже и по тези, които евентуално са незаконно строителство. Въпросът ми към Вас е може би да се обърне особено внимание тези обекти да не бъдат разплатени по договорените цени за текущ ремонт и поддръжка, които нямат нищо с цените за истински основен ремонт, а наистина да се защити интересът на държавата и да се види реално какво е било вложено и да се плати само това, което е реално вложено, а също така и че отговарят на стандартите, което беше една от идеите за доклада на ДНСК, че всъщност приемайки го този ремонт като основен ремонт той може всъщност да бъде приет като качествено изпълнен, отговарящ на всички условия, защото тук не става въпрос само за средства, а става въпрос и за безопасността на всички хора, които карат по тези пътища. Благодаря Ви. Нямаше връзка много с начина на водене. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Йордан Терзийски относно прилагането на методика за индексация на цените на договорите за обществените поръчки. Заповядайте, господин Терзийски, да си зададете въпроса.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! В последните дни на Четиридесет и седмото народно събрание помните, че се прие Законопроектът за допълнение на Закона за обществените поръчки, който създаде правна възможност за преодоляване на инфлационния риск чрез прилагане на обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности, разписана в нарочна методика, одобрена от Министерския съвет. Такава методика беше разработена и одобрена. Моят въпрос е следният: прилага ли се методика за индексация на цените на договорите по обществените поръчки, колко такива обществени поръчки са индексирани и на каква стойност и от кое бюджетно перо са използваните средства? Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Терзийски, в отговор на Вашия въпрос относно прилагането на методиката за индексация на цените на договорите за обществените поръчки Ви предоставям информация, с която разполагам в отговорните за това дирекции на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В методиката за изменение на цената на договора с обществена поръчка в резултат на инфлацията, приет с постановление на Министерския съвет от 2022 г., се регламентира начинът за изменение на цената на договора за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлацията, при което съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство в рамковото споразумение за строителството. Определени са възможностите и условията за изменение на договорите за обществени поръчки на строителство на основание чл. 117а от Закона за обществените поръчки. Директно обществени поръчки не са постъпили доклади от дирекциите, заявени за изменение на договори за обществени поръчки въз основа на прилагане на методиката на индексация на цените на договорите. Дирекция „Обществени поръчки“ не разполага с информация за анексиране на договори за обществени поръчки въз основа на методите на индексация за цените на договорите на обществените поръчки. Управляващият орган на Оперативна програма извършила анализ по отношение на прилагането на методиката и възможностите за осигуряване на допълнителни средства като безвъзмездна финансова помощ по административните договори за предоставената такава помощ по Програмата, по която са налице неприключени договори на обществена поръчка за строителство, с цел осигуряване на допълнителни средства на на бенефициентите, с което да се покрие индексирането на договорите с изпълнението съгласно методиката. С оглед на това, както и предвид напредналия етап на Програмата и ограничения свободен ресурс Управляващият орган на ОПРР е определил възможност за увеличаване на размера на безвъзмездната финансова помощ. Те са описани в указания относно възможностите

инфлационните процеси и приложенията към тях. Документите са публикувани на 21 октомври 2022 г. на интернет страницата на Управляващия орган на ОПРР и на единствения информационен портал на европейските структури на инвестиционни фондове.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 В режим на ограничени финансови средства и в съответствие с принципа на доброто финансово управление за момента Управляващият орган по Програмата има възможност да осигури безвъзмездна финансова помощ в размер на обезпечаващ увеличението на стойностите за сключени договори с избрани изпълнители на строителство с 15% от първоначалната им стойност с ДДС. Бенефициентите могат да поискат актуализиране на стойностите, на разходите за СМР, финансирано от помощта чрез подаване на искане за изменение на Договора за безвъзмездна финансова помощ чрез системите ИСУН 2020. Настоящото актуализиране на стойността на разходите на строително-монтажните работи по Договор ОПРР 2014 – 2020 г. може да се подават в срок до 30

разликата следва да бъде осигурена със собствени средства, което се отразя в искането на изменението на Договора за помощ по ОПРР 2014 – 2020 г. Към настоящия момент по ОПРР 2014 – 2020 г. няма одобрени изменения за договори за безвъзмездна финансова помощ във връзка с прилагане на методиката.

Господин Министър, това, което разбирам при разговорите със строителите, с които съм водил такива, е, че за момента такава индексация няма и такава индексация се отказва. Въпросът ми е: как този таван, който е поставен от някои възложители от 15%, кореспондира с ограничението, което първоначално беше обявено, от 50%? Как това помага за по-добро реализиране на индексацията? Много интересен факт е, че в предното Народно събрание наистина се бързаше с тази индексация, тя се оценяваше като изключително належаща, имаше протести, имаше напрежение. А сега, толкова месеци по-късно – половин година някъде, движение с индексацията като цяло няма, а гласът на строителите като че ли вече някак си е притихнал.

Това, с което искам да започна, е да Ви кажа единствено за 15-те процента, защото това беше много дълъг дебат, включително с фирмите и строителите, за които казвате, че е притихнал техният глас. Не е притихнал. Ние се виждаме може би всяка седмица, за да уточним начина, по който да се извърши тази индексация. Започвам първо с 15-те процента. Оперативните програми имат определен финансов ресурс, от който не може да се излезе. Това, което направиха в повечето оперативни програми, направиха дълбок анализ върху това колко са свободните средства, които остават в края на Програмата. Оперативна програма „Региони в растеж“ е 15%, включително и програмите, които са към Министерството на околната среда, се оказва, че са също в рамките на 15%. Този разговор го водихме може би около месец с фирмите. Разбрах единствено, че друга възможност в тази посока няма. Договорите, които следва да бъдат сключвани за индексация, следва да бъдат сключени с основния възложител. Тоест това основно са общините. Така че строителите трябва да подписват договори с общините за споразумение за индексация. След това, на базата на тези договори трябва да поискат средствата, които да бъдат отпуснати от Оперативната програма. Тоест министерствата, които има да отпускат средства, начинът по принцип с оперативните програми е този. Другото, за което мога да Ви кажа като индексация – да, има необходимост за индексиране, включително със строителството, строителните обекти, които се инвестират от Министерството на регионалното развитие. Има също инвестиране, което се инвестира от ВиК. В случая там обаче единственият орган, който следва да се разпорежда с ВиК, не е само българският ВиК холдинг или Министерството на регионалното развитие, там включително имат отношение асоциациите, в които са, включително с общинските съвети. Така че там процесът е малко по-дълъг. Започнали са включително и влизане за решение на Общински съвет и се надявам тази процедура да бъде извървяна, специално във ВиК сектора, който има основно отношение към Министерството на околната среда. Мисля, че стана ясно, че основният двигател, с който трябва да бъдат сключвани договорите за индексация, на практика са общините, които получават пари по тези оперативни програми. Това, което ние сме направили, сме одобрили методиката. Включително даже имахме среща с министъра на финансите с цел да стане ясно, че трябва да бъдат обезпечени средствата за индексация най-вероятно в рамките на следващата година. Включително строителният бранш поиска да бъдат направени допълнителни разяснения за начина, по който да бъде прилагана методиката, за което към този момент във връзка със срещата от четвъртък миналата седмица се работи. Считам, че може може би до няколко дни, съвместна комисия заедно с Министерството на финансите ще бъде приключила, за да може да подпомогне да бъде финализиран процесът. ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА: Благодаря. Следващият въпрос е отново от народния представител Йордан Терзийски относно финансиране на общински инфраструктурни проекти. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, въпросът беше засегнат малко по-рано от моя колега Иван Манев. Да припомним, че с Решение № 711 от 30 септември 2022 г. на Министерския съвет беше одобрен Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления за целево финансиране. Бяха одобрени за финансиране проекти на 234 общини, които да бъдат финансирани в рамките на 50% от стойността им. Моят въпрос е: колко споразумения са сключени към днешна дата? Каква част от сумата вече е преведена? Как се очаква общините да дофинансират останалите 50% за

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Терзийски, след предоставената ми информация от съответните дирекции в МРРБ Ви давам следния отговор: От страна на МРРБ бяха подготвени споразумения за предоставяне на частично финансиране за 2022 г. на всички включени включени в списъка проекти за общинската администрация, именно: 94 броя направления за ремонт и реконструкция на общински пътища, 35 броя улична мрежа и 105 броя ВиК инфраструктура на обща стойност 406 млн. лв.

населените места са сключени 233 броя споразумения за трансфер на средства. Предстои подписването на последно споразумение с община Садово. В споразумението е заложено средствата да бъдат предоставени като трансфер по бюджета на общините през 2022 г. на две равни плащания. Първото плащане е 50% от средствата в срок от 10 дни след подписването на споразумението. А останалите 50% – през месец декември 2022 г. Към 3 ноември 2022 г. са направени плащания, трансфери към общините по трите направления общо за над 203 млн. лв., като част от сумите вече са получени от общините. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, Вие знаете, че правителството на Кирил Петков беше направило списък, от който беше селектирал с много ясни критерии 194 общини на 426 млн. лв., което по методиката, която бяхме разработили, идеята беше да се достигне до максимален брой български граждани. В отговора си към господин Манев Вие не казахте, че не сте направили анализ, тъй като сте нямали време за това. Интересно ми е защо не се доверихте на предложението, което ние бяхме направили тогава, което се базираше на много точна и ясна методика. Най важното, финансираше цялата стойност на проектите. Защото е много интересен фактът как общините са се отказали наистина от 50% от финансирането и то е останало за някакъв бъдещ период. Оставането за следващата година – наистина една изборна година, която ще постави общините в една зависимост от следващо правителство. Защото оставяме дофинансирането на тези проекти на благоволението на някого. Вие казвате за следващ бюджет, а Вие такъв бюджет всъщност дори и не внесохте. Така че ние трябва в в момента да се доверим на една добра воля, че тези проекти ще бъдат дофинансирани и ще могат да бъдат завършени. Защото, ако един път може да бъде завършен на половината, на средата, Вие знаете, че и водопровод няма как да бъде наполовина изграден. Така че е много важно да се вземе това предвид. Да се даде гаранция на общините, че те наистина ще могат да завършат тези проекти. процедурата, която Вие стартирахте, ние разговаряхме с голяма част от общините, насърчихме ги да проектират. Защото, както и Вие казахте, голяма част от общините нямат и разработени проекти със строително разрешение. Те видяха, че вече, когато има една отворена и ясна процедура, те са мотивирани да имат адекватни проекти, да имат документация и строително разрешение, за да може, когато има нова такава отворена процедура, те да кандидатстват. Значи ли, че няма да има такава през следващата година, като парите в бюджета са предвидени за доплащане на настоящите проекти? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА ако желаете, разбира се. общини. В моето изказване казах 233 или 234. Тоест със сигурност в момента пари са стигнали до повече общини. Това, което Вие казахте, е много правилно – че общините трябва да имат разрешение за строеж. Тези общини, които не са имали разрешение за строеж, най-вероятно са предоставяли други проекти. Това, което казах – че не сме направили задълбочен анализ, е, защото, ако МРРБ трябваше да прави задълбочен анализ, трябваше МРРБ да преценява, а не да остави на кметовете на общите да преценят кой е техният приоритет. В случая ние сме се доверили на желанието на кметовете на общините, те са си предоставили техния приоритет,

по-голяма нужда или по-малка. В случая преценката сме оставили изцяло на кметовете, направили сме, пак повтарям, среща със Сдружението на общините. Това беше 100% категорично уточнение и разбиране със Сдружението на общините, не е имало абсолютно никакво противоречие от ничия страна и затова казвам, че тези резултати са по този начин. Мисля, че разбирате, че ние бяхме в рамките на един служебен кабинет, който трябваше да вземе много спешни и бързи решения, при положение, знаете много добре, че имаше включително няколко списъка, имаше наистина голямо напрежение с общините. Така че, ако са отпаднали общини от един или от друг списък, моля Ви, не го приемайте лично, не е било нито отношение към политическа сила, нито е било отношение към общини. След като взехме определен принцип, сме го карали изцяло по този принцип, иначе щяха да бъдат обидени според мен. Ако няма принципи, тогава това, за което говорите – за корупция, щеше наистина да е много по-смущаващо. Благодаря Ви. Следващият въпрос е от народния представител Настимир Ананиев относно проверки на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на качеството на Лот 2 и Лот 3 на автомагистрала „Тракия“. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Моят въпрос е свързан с пресконференция, която направихте на 12 октомври тази година съвместно с МВР министъра и на която се оказа, че при проверка на магистрала „Тракия“ строителството, което е било направено преди може би повече от 10 години, Вие ще кажете точно кога, и ядките, които са взети и изследвани от

лв. и също така, че това се отразява и на пътната безопасност като цяло на самия участък, който е проверен.

откъде са взети тези 1500, повтарям, ядки за проверка и кои участъци се проверяват? И защо не се проверяват например нови участъци, като Чирпан – Стара Загора, като обходния път на Габрово, като „Хемус“, новата част, която беше пусната всъщност участъци, които са в гаранция в момента, и ако установим, че има нещо нередно при проверката на Института за пътища и мостове макар че не съм сигурен какъв им е техническият капацитет да проверят 1500 ядки, като цяло всъщност да можем да търсим гаранции от самия строител. В момента на проверката, която Вие сте направили, не знам защо сте избрали точно този участък, не можем да търсим никакви гаранции от строителя. Установяваме, че е направено нещо нередно, установяваме, че са откраднати държавни пари, имам предвид пари на всички данъкоплатци, но горе-долу нищо не може да направим по въпроса. И във връзка с това конкретните ми въпроси, които Ви бях пуснал, са: кога всъщност е възложена проверката, колко време е отнело да излязат резултатите и какво показват те? Има ли възложена допълнителна или нова проверка за качеството на пътната настилка на автомагистрала „Тракия“, но имайки предвид че има 1500

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Маринов, въз основа на информацията от Агенция „Пътна инфраструктура“ детайлна проверка за състоянието на автомагистрала „Тракия“ между Стара Загора и Ямбол от км 229 до км 273 Агенция „Пътна инфраструктура“ е била планирана още в началото на 2022 г. Целта е била да се определи състоянието на трасето, за да се планират бъдещи ремонти дейности. Действията не са предприети на по-ранен етап от Агенцията предвид сложната ситуация с действащите договори за текущ ремонт и поддържане. Това е било необходимо, тъй като при извършването на проверката на участъците, както и предвид ниската скорост на апаратурата, извършваща измерване, за да се осигурят безопасни условия. Пътноподдържащата фирма следва да изготви проект за временна организация на движението, я чрез пътна сигнализация и осигурява техника за взимане на пробите. По искане на Министерството на вътрешните работи на 4 октомври е била извършена проверка и оценка на експлоатационното състояние на Лот 2 Стара Загора – Нова Загора от км 210 до км 240 и Лот 3 Нова Загора – Ямбол от км 241 до км 277 на автомагистралата в двете платна за движение. За целта Агенция „Пътна инфраструктура“ е била възложила на „Автомагистрали“ ЕАД чрез обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки изпълнение вземане на проби щурцове. Проверката е била изпълнена с представители на Института по пътища и мостове, Агенция „Пътна инфраструктура“, областните пътни управления на Стара Загора и Сливен, Главна дирекция „Национална полиция“ и „Автомагистрали“. Направени са четири шурфа,

На 10 октомври 2022 г. Институтът по пътища и мостове е изготвил предварителен доклад, в него са дадени дебелини на асфалтовите пластове, измерения от взетите ядки и дебелина на цялата пътна конструкция, определена при направените шурфове. На 21 октомври Институтът е предоставил в АПИ доклад за резултатите от направените лабораторни изпитания и асфалтови пластове и материалите, взети от пътната конструкция на четирите шурфа. Изготвен е бил и протокол с резултатите от лабораторните изисквания. На 28 октомври е била изготвена таблица с обобщени резултати. Към момента тя се разглежда от специалисти в Агенцията, за да се предприемат последващи действия за установяване на технико-експлоатационното състояние на участъка. Проверката е била с цел да се установи съответствието между строителните документи на обекта за дебелина на последващия износващ асфалтов пласт и същинското състояние. Съгласно проектната документация и износващият пласт трябва да е 4 см, а от взетите проби от настилката се е установило, че той е 3,5 см. По проект дебелината на ядката следва да бъде 22 см, като в случая е била 18,5 см. Намаляването на дебелината на конструкцията не е индикация индикация за лош път, а е предпоставка за ремонт в по-кратък срок. Искам да отбележа, че на 21 октомври Агенцията е възложила

Уважаеми господин Министър! Тази информация, която ми казахте, тя беше вече известна горе-долу. Ще ми е интересно все пак, поне на мене да ми предоставите доклада от заключението на самата проверка. Не чух всъщност тези нови 1500 ядки, които спомена Вашият заместник-министър, къде са взети и най-важното защо не се проверяват нови участъци? Всъщност нови участъци може би се проверяват, само потвърдете, че се проверяват такива, за да видим участъци, които се проверяват в момента, и на които все пак може да се търси някаква отговорност, тъй като всичкото това, което обсъждаме, е свързано и с темата „Пътна безопасност“, която знаете, че е много важна като цяло. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА: Благодаря. Ако желаете дуплика? Заповядайте.

но това, което мисля да кажа ясно, да повторя, че проверката беше направена веднъж по искане на МВР, тоест очевидно е, че там има сигнали, очевидно е, че има друг друг замисъл в тази проверка, тя обаче съвпадна с това, че единият от лотовете, те и двата не са в добро състояние, но знаете, че единият е в много лошо състояние. Така че тази проверка беше изключително необходима, защото в края на краищата това, което непрекъснато вече говорим от последните година и половина за разликата между основните и текущите ремонти, без тази проверка няма как да бъде направен анализ, задание

и да се направи такова задание, че да може да бъде направен проект. Очевидно нещата вървят към основен ремонт в този участък. Така че относно проверките на тези участъци, които все още са в гаранция, аз бих бил доволен наистина, ако Вие, народните представители, направите комисия, поемете тази инициатива, ние ще откликнем с най-голямо удоволствие и ще направим проверки на всички участъци, които

за да се знае на кои пътища трябва да се правят основни и текущи ремонти. Но проверки в този вид, в който си говорим, с тези проверки с ядките не се правят. Правят се проверки, правят се анализи на пътната мрежа и те със сигурност най-вероятно са толкова броя, колкото Ви е казал заместник-министърът, но те касаят по-различни по-различни проверки. Тоест тези проверки, за които говорим, ако Вие, народните представители, инициирате да бъдат направени за конкретните пътища и ги посочите за съответните магистрали, разбира се, че Министерството на регионалното развитие ще го направи и ще го възложи чрез

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! На прага на зимния сезон село Ямна, община Етрополе, област Софийска, е на практика откъснато от света. Цели участъци от републиканския път Етрополе – Ямна – Тетевен са непроходими с липсваща пътна настилка или засегнати от свлачища, въпреки че с Постановление № 223 на Министерския съвет от 5 септември 2019 г. са одобрени допълнителни разходи за укрепване на частите от пътя, засегнати от геодинамични процеси и явления в размер, надвишаващ 1 млн. и 700 хил. лв. и до настоящия момент не са предприети никакви ремонтни действия. Заради състоянието на пътя за местните жители е невъзможно придвижването с леки автомобили от и до селото. Невъзможно е придвижването на линейки, полицейски и пожарни автомобили, както и автомобили, извършващи доставки за местните хранителни магазини. До селото не пътува училищен автобус. Обречени са и опитите за развитие на ловен, селски и културно-исторически туризъм в този граничещ с Национален Като цяло всички пътища, водещи до Етрополе, са проблемни, като два от тях – до Тетевен и Златица са затворени. В региона са разположени структуроопределящи за страната ни предприятия, които произвеждат съществена част от брутния вътрешен продукт. В този смисъл считам, че държавата е длъжна към хората там и следва да бъдат положени поне елементарни усилия за ремонт и поддържане на пътищата. Ремонтът на пътя Етрополе – Ямна – Тетевен е от значение, тъй като отсечката е част от пътя, който осигурява транспортна свързаност между Софийска област и област Ловеч. Въпросът ми към Вас е: предвиждат ли се и ако се предвиждат, какви и кога ремонтни дейности на пътя, както и наличен ли е паричен ресурс? Предвиждат ли се дейности по текуща поддръжка на пътя и ако се предвиждат, кога и какви? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА: Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Маринов, уважаеми господин Маринов, уважаеми господин Чолаков! В отговор на поставените от Вас въпроси бих искал да Ви запозная с предоставената ми от Агенция „Пътна инфраструктура“ информация за състоянието на трасето.

наличен технически проект, изработен през предходните години. Необходимо е първо да бъде възложено проектиране и след това трябва да бъде подготвена и обявена процедура за строително-монтажни работи и строителен надзор. Последният основен ремонт на третокласния път е бил направен преди 38 години през 1984 г. и оттогава досега по него са били извършени дейности по текущ ремонт и поддържане. Поради дългия експлоатационен период, географското му местоположение и климатичните прояви по трасето има участъци с големи увреждания на настилката и пътната конструкция. По данни на АПИ състоянието на пътя от град Етрополе до началото на село Ямна било задоволително без големи повреди по настилката и пътната конструкция. следващия участък – от началото на село Ямна до края на населеното място – настилката е в изключително лошо състояние. На него има четири регистрирани свлачища, за които Агенция „Пътна инфраструктура“ е била възложила да се направят процедури по проучване, проектиране и укрепване, които все още не са приключили. Участъкът от края на село Ямна до границата с Областно пътно управление – Ловеч, е бил затворен за движение на всички моторни превозни средства поради големи разрушения вследствие на природни бедствия от 2005-а, 2012-а и 2016 г. За 2022 г. в Програмата за аварийни ремонти на АПИ са били включени за изпълнение четири свлачища, засягащи третокласен републикански път Етрополе – Ямна на територията на село Ямна. Укрепването им е част от договора с „Автомагистрали“ ЕАД с предмет „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“, който е бил сключен през 2019 г. Той включва изготвянето на технически проект и изпълнение на необходимите строително-монтажни работи на 74 обекта, включително и тези 4 свлачища. Проучвателно проектантските работи се извършват на три междинни етапа, варианти и решения, технически проект и окончателно предаване на разработката на фаза технически проект. За всяко едно от четирите свлачища вече е била предоставена проектна документация. На първия междинен етап, която е била разгледана и е била приета през 2020 г. на Експертно технико-икономически съвет на АПИ, или са изготвени проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за отстраняване на установена явна фактическа грешка за участъците от пътя в Службата по геодезия, картография и кадастър – София. Към настоящия момент за четирите участъка има влязла в сила заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. За укрепването на свлачищата на републиканския път са били представени проекти и материали за втория етап. Те са разглеждани от експерти на АПИ и впоследствие ще бъдат внесени за приемане от експертен технико-икономически съвет. На 9 юли 2021 г. от изпълнителя е била внесена проектна документация на втория междинен етап – технически проект за едно от свлачищата при км 16.200. Тя е била разгледана и приета от експертен технико-икономически съвет към АПИ на 26 ноември 2021 г. На четирите обекта е била обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за определен изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането им. Работата на Комисията била приключена и предстои обявяване на решението за избор на изпълнител. За свлачищата на третокласния път е било необходимо процедиране на подробен устройствен план, парцеларен план и извършване на процедури по отчуждаване на земи. След приключване на всичките съгласувателни и учредителни процедури ще се пристъпи към издаване на предварително съгласие за

Предвид необходимостта от технологично време и спазване на всички процедури в съответствие с нормативните изисквания укрепването на останалите свлачища може да стартира най-рано през следващия строителен сезон 2023 г. Предвид окончателното строителство на свлачищата и влошеното експлоатационно състояние на трасето, то ще бъде предложено за планиране на основен ремонт през 2023 г. При приемане на предложението и утвърждаване на програмата на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще се процедират изготвяне на технически проект и последващи строително-монтажни работи. За периода от 2019 г. за третокласния път по Програма „Текущ ремонт и поддръжка“ на Агенцията са били извършени дейности на обща стойност 110 хил. лв., включително изкърпване на единични дупки, изчистване на храсти, косене на треви… …площи, почистване на облицовки, окопи, опъване на банкети. Към момента е бил сключен договор за зимно почистване на пътища на територията на Областно пътно управление – София, който е в сила от 21 октомври

Уважаеми господин Министър, няма как да бъда доволен от този отговор. Знам, че вината не е Ваша, но Ви уверявам, че хората там наистина са обречени. Не е нормално в ХХI век да не можеш да стигнеш до дома си. Селото е дълго 8 км и още след табелата за неговото начало пътят става непроходим. Това, че ще има зимно почистване, не означава нищо, защото път де факто на места няма. Аз наистина не получих в конкретика кога и какво ще бъде свършено. Въпреки отпуснатото финансиране в миналото

Ще си позволя единствено от това, което казах преди малко, да повторя една част от изказването. Не знам дали знаете, но в Агенция „Пътна инфраструктура“ и Държавно дружество „Автомагистрали“ е имало сключен договор, мисля, че през 2019 г., за това да бъдат ремонтирани, тоест да бъдат извършени строителни дейности на определени свлачища. За съжаление, в голямата си част, за които са сключени договори, включително и раздадени аванси, ситуацията е такава, че се налага да се правят подробни устройствени планове. Тоест в момента на възлагането, което е било, без да се направи никакъв задълбочен анализ, не се е знаело в кой момент какви процедури трябва да бъдат завършени. Това, че в момента има да се направят подробни устройствени планове, тъй като при укрепването на свлачището, чисто като изработване на технически проекти и извършване на конкретни строителни дейности, се налага да се излиза извън обхвата на пътя и да се навлезе в територии, които общо са обикновено частна собственост, Законът предвижда единствено и само да се направят подробни устройствени планове и да се извърши отчуждаване. отчуждаване. За съжаление, във времето на възлагането на тези обекти е имало проблеми включително и с кадастралната карта, които са във времето поне коригирани в тази посока. За съжаление, добрият замисъл да бъдат дадени пари, да бъдат възложени много спешно всичките тези укрепвания на свлачища, не е бил с конкретен анализ и с конкретно задание, и с конкретна и ясна перспектива за колко време могат да бъдат завършени. Така че това, което в момента на нас ни остава, и аз благодаря, че казахте, че вината не е в нас, това, което в момента можем да направим, и ние го правим, е всички тези процедури да ги движим максимално бързо, за да се стигне наистина до възможността да започне да се укрепват свлачищата. Но когато се касае за процедури, подробни устройствени планове и отчуждавания, сами разбирате, че единственото, което е сигурно, е желанието на администрацията да свършим по-бързо. Но това в колко време и как може да се свърши, мисля, че никой в момента не може да бъде абсолютно конкретен и ясен. Разбира се, мисля, че чухте ясно, че ще бъдат възложени включително и проекти, защото ще се наложи на този път да бъде извършен основен ремонт, тъй като не е извършен основен ремонт, това предполага обаче проекти и възлагане с разрешение за строеж. строеж. Това, което все пак мисля, че всички разбрахме, е, че трябва пътищата, които са в лошо състояние, да започнат да се правят с разрешение за строеж и с основни ремонти. Със сигурност ще ни докара дотам, че ще се забави началото на строителния процес, но най-вероятно той пък ще бъде такъв, че да гарантира добро качество, и разбира се, да бъде такъв, че да отговаря на Закона за устройство на територията.

Благодаря, госпожо Председателстващ. Уважаеми господин Министър, след рехабилитацията на път II-44 Севлиево – Габрово, изпълнявана в рамките на два лота със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., в района на 20,2 20,2 км е извършена реорганизация на движението, вследствие на което е ограничено движението през източната отбивка в посока село Враниловци. В резултат на това и отчитайки географските особености на този участък, както и стръмния наклон при спускане, при влизане от единствената отбивка за селото, се създават условия за висока концентрация на тежки тежки пътнотранспортни произшествия, а автобусните превози често преустановяват извозването от село Враниловци поради невъзможност за маневриране и използване на пътния участък. През 2019 г. след редица сигнали от жители на село Враниловци от Агенция „Пътна инфраструктура“ поемат ангажимента да вземат спешни мерки, а именно налагане на ограничение на скоростта, полагане на шумна маркировка и крайно необходимото обособяване на самостоятелна лента за изчакване при ляв завой в зоната на кръстовището, западно от село Враниловци. Вече повече от три години поетите ангажименти не са изпълнени, а пътнотранспортните произшествия се увеличават с всеки изминал ден. седмото народно събрание на този въпрос министър Караджов ми отговори, че кръстовището е разпознаваемо, с ясна пътна сигнализация и добра пътна маркировка, с други думи, неспазването на правилата за движение по пътищата са основната причина за транспортните произшествия в този периметър. Предвид ангажираността на предходното правителство и желанието му за справяне със завещаните тежки проблеми по републиканската пътна мрежа, предвид и резултатите в края на мандата, обръщам се с апел към Вас за справяне с този проблем, като се надявам да се разграничите от предходните Ви колеги. Предвид гореизложеното моля да ми отговорите на следния въпрос: предвидено ли е обособяване на самостоятелна лента за изчакване при ляв завой на републикански път II-44 Севлиево – Габрово в района на 20,2

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Петров, в отговор на поставения от Вас въпрос за състоянието на републикански път II-44 Севлиево – Габрово предоставям информация, която получих от Агенция „Пътна инфраструктура“. Във връзка с експлоатационното състояние на републикански път II-44, околовръстен път Севлиево – Велико Търново, Севлиево – Драгановци, околовръстен път Поповци – Габрово през април 2022 г. е била проведена среща между представител на Областната администрация – Габрово, Община Габрово, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Габрово. След направения оглед са били предприети краткосрочни мерки за подобряване организацията на движение на кръстовище при км 20.348. Било е монтирано осветление в зоната на кръстовището, бил е засилен контролът от страна на органите на сектор „Пътна полиция“ на МВР – Габрово. Възложен е и проект за допълване на наличната сигнализация и хоризонталната маркировка, както и за извършване на преброяване на автомобилното движение по главното и второстепенното направление. направление. Като дългосрочна мярка е било предвидено изграждането на допълнителна лента за ляво завиване. Във връзка с поетите ангажименти на Община Габрово е било извършено преброяване

за подобряване организацията на движение на кръстовището при село Враниловци, включващ допълнителна сигнализация и монтаж на колчета, ограничаващи ленти за движение. Проектът е бил съгласуван с Пътна полиция при Областна дирекция на МВР – Габрово, утвърждаването му от Агенция „Пътна инфраструктура“. За реализацията на дългосрочната мярка по подобряване на организацията на движението чрез изпълнение на допълнителна лента за ляво движение е било необходимо изготвянето на нов проект. За целта трябва да се спазят изискванията на Наредбата за проектиране на пътища от 2018 г. Преди да се предприемат действия е било необходимо да се извърши анализ на трафика, пътния травматизъм и други, въз основа на което да се възложи изготвянето на технически проект. Трябва да се проучи Трябва да се проучи и дали изграждането на трета лента би довело до промяна на габарита на път II-44. С оглед на това трябва да се проверят инженерните и трайните възможности за уширяване на платното за движение, да се провеждат отчуждителни процедури и да се осигури теренно обезпечаване на обекта, за да започне строителството. трябва да се има предвид, че проектът Лот 12, в който попада кръстовището на село Враниловци и който е бил рехабилитиран от средства на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., е бил в период на устойчивост до 1 юни 2025 г. На този етап Агенция „Пътна инфраструктура“ разгледа възможностите за предприемане на действия по изпълнение на дългосрочната мярка за изграждане на допълнителна лента на път II 44. Второкласният път бил в добро експлоатационно състояние, с добра пропускливост на автомобилния трафик. Накрая бих искал да подчертая, че неспазването на правилата за движение по пътищата чрез въвеждане на ограничения е в основните причини за възникване на пътнотранспортни произшествия в участъка на кръстовището. ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА: Благодаря. Реплика имате ли? Заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, Вашият отговор е идентичен с отговора на предходния Ви колега. Тъй като аз съм убеден, че Вие сте минавали неведнъж по този маршрут, но също така съм убеден, че никога не се е налагало да предприемате маневрата завой към селата Враниловци и останалите села, като опитен шофьор ще Ви кажа какво е чувството, когато сте в единствената лента за движение във Вашата посока и изчаквате насрещно движещите се автомобили. Чувството е, че всеки момент идващият товарен камион или автобус по стръмното спускане ще Ви блъсне и ще Ви разнесе по цялото платно. Всъщност точно по този начин стават пътнотранспортните произшествия в този участък, голяма част от които не са регистрирани в АПИ, тъй като Вие цитирахте статистика от АПИ. Голяма част от тези произшествия не са регистрирани там. Ако си отворите новините – антикорупционната търсачка Google, ако напишете село Враниловци – катастрофа, ще видите, че там има множество катастрофи, включително и такива със смъртни случаи. Там, в района на това кръстовище, пътната настилка не е много по-висока от съществуващия терен. Няма сгради в района на кръстовището, няма нужда от сложни устройствени промени в Устройствения план. Няма нужда от тежки инфраструктурни решения. Единственото, от което има нужда, е една допълнителна лента с не голяма дължина, в която автомобилите да пропускат насрещно движещите се автомобили. Това е. Аз апелирам да се обърнете сериозно към въпроса. Това кръстовище е единственото място, от което преминават повече от 10 села, в които няма училища. Хората возят децата си на училище, на детски градини и ги е страх.

Уважаеми господин Петров, със сигурност и аз съм опитен шофьор, защото Вие със сигурност сте много по-млад от мен, така че аз имам повече стаж най-вероятно като шофьор. Извън този коментар – със сигурност всеки сигнал е и важен, и логично е колегите от АПИ да обърнат внимание на него. Това обаче, което аз говорих, беше първо това, че за да има основание и мотив, това означава, че трябва да има задание. Това задание трябва да стъпи на някакво основание и мотив, да се направи първо проект за това кръстовище. Това, което ми е дадено като информация от Агенция „Пътна инфраструктура“, е, че най-вероятно ще се наложи заради третата лента, ще се наложи най-вероятно да се направи Подробен устройствен план, защото може би ще се наложи при разширяването, нали разбирате, че една лента означава, че ще разширим пътя. (Шум и реплики.) В момента, в който ние излезем извън обхвата на пътя, който е собственост на АПИ, тоест на държавата, това означава, че единственият мотив и единствената възможност да бъде изградено това кръстовище е да направим Подробен устройствен план и да може и реплики.) Тоест, ако това се окаже така, защото съмненията са от колегите от АПИ, че е така, ако това се окаже така, трябва наистина да се премине през тази процедура. Законът не предвижда нищо друго. Иначе реакцията е ясна, Но това е законът, такъв, какъвто е. Нямаме основания да влезем в чужда собственост и да изградим какъвто и да било строеж, ако той не е най-малкото собственост на държавата и ако не е предвиден със съответните планове. Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос е от народните представители Младен Маринов, Валентин Милушев и Марин Маринов относно път II-82 Костенец – Боровец – Самоков – София. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! В Софийска област в последните години се инвестираха доста средства за поддръжка и възстановяване на пътната инфраструктура. Освен магистралите, свързващи София с останалата част на страната, бяха положени усилия за пътища, които са от особено значение за различните региони. Такива са пътищата на Подбалканската линия, пътят през Петрохан за Северозапада и други. Остана един път, за който искам да привлека Вашето внимание и вниманието на всички присъстващи в залата. Става въпрос за път II-82, свързващ София през язовир Искър към град Самоков, Боровец, Долна баня и Костенец. Пътят е изключително натоварен, защото е най-пряката връзка с най-стария ни зимен и национален курорт Боровец, подход към изключително красивия масив и бързо развиващ се курорт Мальовица, а също така и към минералните извори на Белчин бани, Долна баня и Костенските минерални бани. В тази връзка се обръщам за Вашето съдействие и завършване на превантивния ремонт на този път. През 2021 г. започна ремонтът на пътя. Бяха възстановени не напълно около 17 км, включващи участъка след квартал Кокаляне на около 5 км до стената на язовир Искър. Остават някъде около 30 км, за да се завърши този така необходим път за туристическите дестинации язовир Искър, Боровец, Мальовица, Самоков, Цари Мали град, Белчин бани. Напомням, че същият участък след курортния комплекс Боровец в посока Костенец има шест свлачища с пропадания на пътя, като едно от тях е напълно разрушило половината пътна настилка – просто липсва. Ако не се вземат адекватни мерки, ще се разруши напълно и ще се прекъсне напълно връзката с курорта ни Боровец.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Маринов, уважаеми господин Милушев, уважаеми господин Маринов, в отговор на Вашите въпроси бих искал да Ви запозная с представените от Агенция „Пътна инфраструктура“ данни. Агенция „Пътна инфраструктура“ е включила в инвестиционната си програма обявяването на обществена поръчка за актуализиране на технически проект за основен ремонт на над 86 км от републикански път II-82 Костенец – Радуил – Боровец – Самоков – Панчарево – Околовръстен път – София. Разработката ще бъде в съответствие с действащите нормативи за проектиране и ще премине през задължителен одит на пътната безопасност. На цялото трасе от км 0 до км 86 в периода 2015 –2016 г. е изработен технически проект. Предвид интензивния трафик и деформациите по пътната настилка, както и изминалият значителен период от време от изработването му – шест години, е било необходимо той да бъде актуализиран. След това ще могат да се обявят обществени поръчки за избор на строител и строителен надзор за основен ремонт на второкласния път. Обектът е бил част от инвестиционните намерения на АПИ за 2023 г. Предвид на незадоволителното експлоатационно състояние на отсечката и за осигуряване на безопасни условия на движение, до започването на основния ремонт през 2022 г. са били предприети действия по изкърпване на пътната настилка в участъците от км 18 до км 20. През 2021 г. договор за текущ ремонт и поддържане на републиканската мрежа на територията на областно пътно управление София е било възложено изпълнението на обект превантивен ремонт на път II-82 от км 62 до км 80. Изпълнени са били редица ремонтни работи на 18,1 км от трасето от Долни Пасарел до Кокаляне, в отсечката от км 62 до 76 е е бил положен долен пласт от неплътен асфалтобетон, а на участъка от км 62 до км 72 е бил положен износващ пласт на асфалтовата настилка от плътен асфалтобетон. Дейностите са били преустановени от изпълнителя поради финансови причини. Трасето между селата Долни Пасарел и Кокаляне се характеризира с постоянно свличане на земни скални маси на откосите на попадащите в зоната ерозионни процеси. На участъка при км 77, където се свличат скални маси, на 22 декември 2021 г. е бил извършен оглед на представители от „Областно пътно управление и геозащита“ ЕООД, клон Перник. Предвид установения геоложки риск са били необходими укрепителни мероприятия, гарантиращи устойчивостта на скалния откос. За тералното укрепване и стабилизиране на засегнатия участък е било нужно проектно решение, съобразено с конкретните инженерно-геоложки условия. Предвид това с актуализирането на проекта за основен ремонт на път II-82 ще се предвидят предвидят проучвания и укрепителни мероприятия за трайно решаване на проблема. На 23 май 2022 г. е било одобрено допълнително задание на стойност 48 538 лв. с ДДС за превантивно обрушване и заздравяване на прилежащ скален откос при км 77. Предвидените дейности са били изпълнени в срок. Монтирана е била стоманна мрежа на склона срещу падане на дребни скални късове върху пътното платно. Програма „Аварии и ремонти“ на Агенцията са били включени за изпълнение укрепването на седем компрометирани участъка на път II-82 в отсечката между курортен комплекс Боровец и село Радуил.

Благодаря за отговора, господин Министър. Лично мен, а и предполагам жителите и гостите на този регион – красив край в нашата страна, не ги удовлетворява. Искам само да напомня, че София е с близо два милиона жители и поне половината минават по този така или иначе натоварен път. Изключително важен е за туристическия сезон. В навечерието сме на предстоящия туристически сезон, пътят е много опасен. Аз не знам какви мерки могат да се вземат сега, но бих желал след приключване на зимата просто да се погледне малко по-сериозно на този въпрос и да се вземат адекватни мерки. Благодаря. Дуплика? Заповядайте. Както разбирате, така или иначе, ще бъде изготвен проект, за да бъде направен основен ремонт на пътя, защото решението на този път е основен ремонт. Ще се възползвам от това, че повдигнахме темата за връзката с курорта, защото сте изключително прав – това е изключително важна връзка, да Ви напомня, че България има нужда от автомагистрала „Рила“. Тази автомагистрала „Рила“, ако бъде изградена, мисля, че достъпът до курорта, връзката между магистрала „Тракия“ и магистрала „Струма“, в която ще има достъп на практика от две магистрали – към курорта „Боровец“ и към Самоков, мисля, че е изключително важно и затова си позволих, тъй като, за да развием добри пътища, да поддържаме добри пътища, е хубаво да имаме и достатъчно количество пътища. си заслужава наистина всички народни представители в тази зала да помислите и за начина, по който ще бъде реализирана и финансирана и бъдещото изграждане на автомагистрала „Рила“. Тя е изключително важна точно за тези региони, за които Вие коментирате. Благодаря. Колеги, ще имаме възможност за още един въпрос, след което ще закрия заседанието. Въпросът е от народния представител Петър Петров относно необходимост от спешен ремонт на участък от междуградски път III-101 в района на община Бойчиновци от село Палилула до село Лехчево. Заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Днес ще говорим явно за пътища. Основна пътна артерия на община Бойчиновци, област Монтана, е републиканският път III-101 Враца – Оряхово, който я пресича по цялата дължина и свързва както населените места в общината, така и самата община със съседната област Враца, включително и от транспортен коридор № 7 с река Дунав с ферибот „Оряхово“. Тази транспортна ос следва течението на река Огоста, където предимно е концентрирана селищната мрежа на общината и обслужва населението на най-големите ѝ населени места. Това са град Бойчиновци, село Владимирово и село Лехчево. За съжаление обаче, настоящото експлоатационно състояние на тази отсечка, която е 25 км, е толкова лошо, тя не е ремонтирана от десетилетия, че се преминава за около 30 – 40 минути. Последните месеци няколко пъти имах възможност да премина по тази отсечка, която започва от село Палилула, минава през село Охрид, през град Бойчиновци, та чак до селата Громшин и Лехчево, и пътят е в изключително лошо състояние. Той е пълен с дупки в двете посоки на движение и не може да се осъществи никакво безопасно шофиране. Сигурен съм, че ако съберем и сумираме парите за ремонти на автомобили, които са изпочупени там за последните десет години, господин Министър, ще съберем бюджета поне наполовина на Столична община за тази година. Имайки Имайки предвид, че този път е изключително важен за населените места в общината, като народен представител от Монтана, тъй като вдругиден ще пътувам до Бойчиновци, бих желал да мога да кажа на хората следното нещо и да отговорите на следния въпрос: кога този път ще бъде ремонтиран, тъй като има фрапантна разлика между експлоатационното му състояние в съседната община Враца и в тази му част от тези 25 км, които преминават през община Бойчиновци? Много е важно да чуем нещо конкретно, разбира се, знаем, че сте служебен министър, но хората в тези населени места имат нужда да чуят кога ще бъдат взети мерки за ремонт на този път. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА: Благодаря

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Петров, във връзка с поставения от Вас въпрос относно необходимостта за спешен ремонт на участъка от междуградски път III-101 в района на община Бойчиновци – от село Палилула до село Лехчево Ви предоставям информация от Агенция „Пътна инфраструктура“. Третокласният републикански път в област Монтана е с дължина 33 км. Поради незадоволителното експлоатационно състояние на трасето на територията на община Бойчиновци Областното пътно управление – Монтана, предлага той да бъде включен в инвестиционната програма за основен ремонт през 2023 г. При подготовката на инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ участъците за текущ и основен ремонт са приоритет въз основа на състоянието на пътя, аварийността, интензивността на движението и регионалното му значение. След утвърждаване на строителната програма ще се процедира и изготвянето на технически проект за основен ремонт на участъка. Това е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Проектът ще определи конкретните дейности, които е необходимо да се предприемат, прогнозната стойност в срока им за изпълнение. При готов проект ще се проведат открити процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на строителство и на строителен надзор. В периода януари-април 2022 г. по програмата за текущ ремонт и поддържане на настилката е била закърпена студена асфалтова смес и е било извършено ландшафтно оформяне за повишаване безопасността на движението и осигуряване видимостта на шофиране. През месец август дейностите са продължили с машинно косене. До започване на основния ремонт на път III-101 в област Монтана за трасето ще се полагат грижи по програмата „Текущ ремонт и поддържане“ от Агенция „Пътна инфраструктура“, като през зимните месеци при необходимост ще се изпълняват аварийни ремонтни дейности за осигуряване на безопасността на движението по трасето. Благодаря. Желаете ли реплика? Заповядайте, господин Петров. Благодаря, господин Министър, за предоставената информация от Агенция „Пътна инфраструктура“. Мога да Ви уверя като човек, който е преминавал няколко пъти напоследък през този път, че макар и да се говори, че са били запълнени дупки в януари-април 2022 г., такова нещо няма и не е извършвано в най-проблемния участък, който е между селата Палилула, Охрид и град Бойчиновци. На следващо място, моля Ви да съобразите, че машинното косене на трева отстрани на пътя по никакъв начин не съдейства за по-лесното преминаване през този пътен участък, който е изобилстван от дупки. Ежедневно там стават пътнотранспортни произшествия, самокатастрофиране на леки автомобили. Тъй като този участък е в изключително окаяно състояние, молбата ми и молбата на хората, които живеят там, е, ако може тази инвестиционна програма за 2022 г. – за което вярвам, че ще бъде включен, така както казвате, да бъдат извършени възможно най-скоро съответните обществени поръчки. Молбата ми е да бъдат извършени възможно най-скоро. И този път, който поема целия трафик между Враца и коридор № 7 – ферибота в Оряхово, да бъде ремонтиран възможно най-скоро, тъй като 33 км са от отсрещната, заобиколна част, тези 25 км да бъдат ремонтирани възможно най-скоро. Благодаря Ви, господин Министър, за съдействието.

Очевидно колегите от АПИ са на същото мнение, тъй като, както разбрахте, те също имат намерение да бъде включен в програмата. Така че безспорно състоянието на пътя е такова. Благодаря затова, че ни сигнализирате. Така или иначе колегите от АПИ имат предвид ремонта на пътя. Имайте предвид само, че ако наистина, тъй като пътят е в лошо състояние и ще трябва да се прави категорично основен ремонт, най-вероятно ще се забавим с началото на основния ремонт поради това, че трябва да се направи проектиране, но дотогава ще бъде обърнато внимание пътят да бъде в прилично състояние за експлоатация. Относно косенето, то единствено подобрява видимостта на пътя, което все пак има макар и минимално отношение към пътната безопасност. Благодаря. Колеги, изчерпахме времето за днешното заседание, а с това и въпросите към министър Шишков. Следващото редовно заседание – сряда, 7 декември, от 9,00 ч. Закривам заседанието.